Готові до реєстрації? Прошу провести реєстрацію, прошу зареєструватись.

Зареєстровано 319 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження у наших колег. У Ольги Вадимівни Богомолець. Привітаємо Олю з днем народження! У Анатолія Сергійовича Матвієнка. Вітаємо!

минає рівно 5 років з дня підписання політичної частини Угоди про асоціацією між Україною та Європейським Союзом. Користуючись присутністю уряду, а у нас присутній уряд і Прем'єр-міністр України, привітаємо наш уряд. Я хочу привітати всіх з цією знаменною подією, бо саме на плечі парламенту і уряду лягає відповідальність за імплементацію положень Угоди про асоціацію. Спільно з урядом ми розробили дорожню карту євроінтеграційних законів, які крок за кроком впроваджуємо. Я впевнений, Україна буде членом Європейського Союзу, а наше завдання - наполегливо працювати. Колеги, хочу вам повідомити також, що сьогодні після "години запитань до Уряду" ми продовжимо розгляд правок. Структура роботи буде така, що ми проведемо "годину запитань", потім – правки, а те, що передбачено Регламентом, буде в повній мірі виконано: півгодини назачитання запитів – 12:30-13:00 і година виступів від депутатів – 13:00-14:00. Тобто всі необхідні і передбачені Регламентом норми будуть виконані. так. Очевидно, так. Тобто буде все так, як передбачено Регламентом. Єдине, що ми той час, який в нас є між "годиною Уряду" і 12-ю, використаємо на те, щоб розглянути хоча б якусь частину правок Закону про мову, бо всі ми турбуємось за те, щоб чимшвидше його прийняти на радість усім українцям. Отже, колеги, хочу також повідомити, що є кілька заяв на перерву. Олег Валерійович! Від вчора ще 3 хвилини – Писаренко, потім – 3 хвилини Ляшко, і потім – 3 хвилиниДолженков. Тобто у нас буде аж три виступи, колеги. Три виступи - і ми переходимо до "години запитань до Уряду". І я в такій послідовності і надаю: перший – Валерій Писаренко, будь ласка, до 3 хвилин. Потім – Олег Ляшко, фракція "Батьківщина" і Радикальна, і потім – Долженков. Будь ласка, пане Валерію. Дякую. Шановний пане головуючий, шановні колеги! Другий тиждень поспіль ми розглядаємо Закон про мови. У нас виходить достатньо серйозні суперечки, і мова не в окремих положеннях закону, а мова і філософії, яка закладена в законі. Я спеціально сьогодні під час виступу взяв з собою Конституцію України і хочу зачитати моїм колегам, які проводять такі суперечки, статтю 10 Конституції: "Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією та визначається законом". В статті 10 Конституції ніде не зазначено, що людина зобов'язана, що держава може не надати їй медичні послуги, якщо вона не буде знати української, що держава може обмежити її в освітніх послугах, якщо вона не знає української, що держава може, якщо рівень української буде не той, який визначить національна комісія, передбачена законом, може не дати можливість брати участь на конкурси на певні посади або працювати на державній службі. Ця філософія, закладена сьогодні в законі,протирічить тому, що закладено в Конституції. Якщо філософія не буде змінена, то ми з вами прийдемо до того, що права українців будуть порушені, а українська мова не отримає того всебічного розвитку, про який йдеться в Конституції. Ще раз хочу зазначити, що стаття 10 покладає на державу зобов'язання саме забезпечити всебічний розвиток, а не зобов'язати розмовляти. Стаття 10 говорить про те, що в Україні гарантується вільний розвиток інших мов, в тому числі і російській, а не викорінюється в усіх сферах життя. Про що ми розмовляємо в залі? Про те, що давайте змінимо філософію. Те, що стосується державної служби, державних заходів та іншого, нехай державна мова всебічно розвивається і держава надає підтримку. Але те, що стосується державного сектору, освіти, науки, приватного бізнесу, давайте надамо можливість використовувати всі мови, тому що, використовуючи всі мови, ми можемо бути більш конкурентоздатними. Ще одна інформація. Сьогодні в Інтернеті 52 відсотки використовується англійська мова, а на третьому місці – сайти, викладені російською. Тому, обмежуючи сьогодні використання інших мов, ми обмежуємо нас у майбутньому. Дякую. Дякую вам. Пане Валерій, філософія закону – в підтримку розвитку української мови і усіх мов, але української мови - в першу чергу, і найважливіше, як мови спілкування для всієї України. Давайте попрацюємо разом над законом, і я впевнений, що ви його підтримаєте. до слова запрошується Олег Ляшко від фракції Радикальна партія і "Батьківщина". Будь ласка, 3 хвилини. 10:08:21 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до Прем'єр-міністраГройсмана, який разом із своїм урядом минулої середи продовжив в таємному режимі, по-злодійськи, як аферисти такі мєлкі, продовжили контракт на голову "Нафтогазу" Коболєва. Людей не пускали до Кабінету Міністрів. Ми цих людей сьогодні привели до парламенту, а ви у Кабміні стареньких людей били, ваша охорона, для того, щоб не дати можливості показати всій країні, як ви грабите народ, продовжуючи контракт с Коболєвим. Прем'єр-міністр обманув особисто мене і обманює всіх українців, коли стверджує про те, що він не впливає на рівень зарплат керівництва "Нафтогазу", що він не може вернути 1,5 мільярди гривень премії, які керівництво "Нафтогазу" собі виписало. У мене тоді запитання до Прем'єр-міністра. Якщо ви не впливаєте, якщо ви не можете вернути гроші, які вкрали в українців, 1,5 мільярди, нащо ви треба? І нащо треба цей уряд імпотентів, який дозволяє красти в українців ці гроші? 1,5 мільярди гривень виписали собі так звані премії, а вкрали реально в українців, улізли до кишень, вивели в офшори, і влада розказує, що не впливає. Такнадо мінять цю владу разом з керівництвом "Нафтогазу"! Більше того, я заявляю, якщо ви продовжили контракт, якщо ви не поставили умови вернути ці гроші, значить, ви "кришуєте" ці крадіжки, масштабне обкрадання українців. Ви взяли на себе відповідальність за те, що Коболєв обкрадає українців, а своєю бездіяльністю ви "кришуєте". Пане Прем'єр-міністр, знову чергова порція людей, проблем яких ви не знаєте. Ви розказуєте, що ми прийшли вам Америку відкривати. Я вам відкрию не Америку, я вам відкрию села, наприклад Дніпропетровщини. Покровський районний центр. Зустріла Валентина Миколаївна Скотаренко мене, 42 роки стажу: 1 тисяча 900 гривень - пенсія, 200 платить за комуналку, залишається на життя 600 гривень. У тому ж Покровському. Світлана ДмитрівнаЄфанова: 1 тисяча 945 гривень пенсія, інвалід ІІІ групи, все життя пропрацювала свинаркою. От як ви людей, на які копійки заставляєте жити. І коли ви розказуєте, що у нас немає альтернативи підвищенню цін на газ, бо інакше МВФ не дасть кредиту, я вам розкажу, яка альтернатива. Отут в парламенті зареєстровані наші закони на відновлення економіки. Підтримуйте їх, а не саботуєте і зриваєте. Закон "Купуй українське, плати українцям", Закон про індустріальні парки, Закон про безплатне підключення до енергомереж, Закон про заборону вивезення з України необробленої сировини, щоб переробляли продукцію тут, в Україні. Ось альтернатива тій грабіжницькій політиці, яку ви сьогодні проводите, прирікаючи українців на бідність. Чому? Тому що ви маріонетки, залежні від кредитів МВФ… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. ЛЯШКО О.В. … залежні від посольств, залежні навіть від, Бог знає кого, тільки не залежні від українців і не залежні від здорового глузду. Ми пропонуємо іншу альтернативу. Замість сировинної колонізації, яку ви проводите, прирікаючи прирікаючи українців на виїзди за кордон і грабуючи їх, ми пропонуємо політику розвитку, відновлення економіки і подолання бідності. На жаль, ви не підтримуєте цієї політики. І я вважаю, що ваш час виходить. Якщо ви не вернете півтора… ГОЛОВУЮЧИЙ. І, колеги, І, колеги, заключний виступ від фракцій - Долженков, 3 хвилини. І переходимо до "години запитань до Уряду". Будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги! Олександр Долженков, "Опозиційний блок". Я хочу звернутися, в першу чергу до уряду відносно тієї кричущої ситуації, яка склалася через несправедливо запроваджену систему перерахунку щомісячних соціальних виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності. Справа в тім, що 20 лютого цього року була прийнята Постанова № 160, якою був встановлений коефіцієнт 1,05 Тобто збільшення регресних виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві та яким було завдано професійних захворювань, зазнали, що спричинили часткову втрату працездатності, та особам, які втратили… відповідних потерпілих осіб, тобто особам потерпілих, перерахування було здійснено відповідно до цієї постанови на 5 відсотків. Люди не могли чекати реалізації цієї постанови і не могли бути осторонь від цього несправедливого рішення. Шановний пане Прем'єр-міністре! Пане Прем'єр-міністре, я вибачаюся, я до вас звертаюся. Бачите, він займається іншими справами. Зараз фактично люди голодують в профільному Комітеті соціальної політики, вони наполягають на тому, щоб ви як Кабінет Міністрів України виконували закон. А закон про що говорить? Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" говорить, що перерахунок соціальних виплат повинен бути відповідно до збільшення середньої заробітної плати за наслідками минулого року. Середня заробітна плата була збільшена номінально на більше ніж 24 перерахунок відповідним потерпілим особам був здійснений на 5 відсотків. Я не з метою критики зараз виступаю, Володимир Борисович, я хочу, щоб знайшли компромісне рішення, якого чекають люди, доситьбагаточисельний прошарок населення, права якого зараз порушені фактично цією Постановою 160. І ті представники, які зараз голодують, це акт соціального протесту тієї кричущої несправедливості, яка має місце під час прийняття цієї постанови. Ми як депутати, як фракція "Опозиційний блок", зараз підготували конституційне подання. Ми зараз закликаємо всі фракції не простопіаритися на вказаній темі, а приєднатися. От дівчина зараз сидить поза залом пленарного засідання, вона збирає підписи, я підготував разом зі своїми колегами з "Опозиційного блоку" конституційне подання. Але для того, щоб не доводити цю ситуацію до абсурду, дуже б хотілося, щоб ви оперативно вирішили цю проблему. І я зараз закликаю вас до того, щоб знайти компромісне рішення: здійснити перерахунок у відповідності до росту середньої заробітної плати, не на 5 відсотків, а на 24,8 відсотків, як за даними Держкомстату говорить про те, що збільшена була середня… 30 секунд. відсотка, середня мінімальна заробітна плата. Стаття 37… України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" говорить про перерахунок пропорційно відповідно до зростання. Це занадто мало – 5 відсотків. Будь ласка, відреагуйте на це. Отже, розпочинаємо "годину запитань до Уряду". І я запрошую до виступу міністра культури України Євгена МиколайовичаНищука. Пане Євген, будь ласка, до 15 хвилин. Шановний Голово Верховної Ради! Шановний Прем'єр-міністр! Шановні колеги! Шановні народні депутати! Дорогий український народе! В українському суспільстві все помітнішим стає поглиблення інтересу до історичного минулого, виявлення та дослідження сторінок національної історії, національних традицій, які впродовж останніх століть приховувалися та переписувалися Російською імперією або будь-якою іншої імперією, у складі якої в різні часи перебувала Україна. Зберегти та розвинути багатство традиційної культури українців, а також передати його наступному поколінню, є одним із головних завдань Міністерства культури України. Сьогодні я радий представити такий важливий напрям роботи міністерства, як нематеріальна культурна спадщина, а саме спільний проект Мінкультури і компаніїGoogle Ukraine "Автентична Україна. Нематеріальна культурна спадщина". Протягом останніх двох років в рамках кампанії "Автентична Україна" Міністерство культури та Google Ukraine працювали над створенням унікальнихвеб-ресурсів, що знайомлять користувачів з культурною спадщиною різних регіонів України. За цей короткий проміжок часу було оцифровано дерев'яні церкви, що знаходяться у списку світової спадщини ЮНЕСКО, музеї просто неба та оперні театри України. В ході реалізації цього проекту булооцифровано вісім видатних пам'яток Карпатського регіону за допомогою унікальних та надзвичайно мальовничих 3D-турів. Користувач може здійснити віртуальну екскурсію дерев'яними церквами, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Також на сайті містяться статті з описом історії та особливостей цих пам'яток. Безперечно, англомовна версія також є. Оцифруваннямузеїв просто неба охопило 7 значних об'єктів цього напрямку. Крім зручних 3D-турівта інформативних довідкових статей з описом пам'ятки, для більшості об'єктів були також відзнятіаеропанорами, що додають яскравих вражень для користувачів. Поринути в атмосферу оперних театрів та за її лаштунки різних міст України, відчути їх натхненну красу з власного комп'ютеру, планшету або ж просто телефону стало можливим з реалізацією 3D-проектупооцифруванню оперних театрів України. Яскраві віртуальні 3D-тури,аудіо- та відеоілюстрації, опис історії та унікальності кожного об'єкта – все це також доступно для кожного, хто бажає здійснити віртуальний похід в українську оперу. А зараз пропоную повернутися безпосередньо до проекту, який ми презентували цього тижня на уряді України і уряд України підтримав: "Автентична Україна. Нематеріальна культурна спадщина". Я переконаний, що промоція культурного надбання України, промоція українських традицій, культури, гостинності суттєво впливають і на соціально-економічний розвиток країни, адже культура є надпотужним способом співпраці та взаємодії між націями всього світу. Традиційні ремесла – невід'ємна частина культури та побуту українського суспільства. З одного боку, вони пов'язані із господарством та освоєнням природних ресурсів, а з іншого – є частиною духовної культури народу, оскільки відображають творчість та знання народу. У цьому розділі ми розповідаємо про гончарство і елементи, які вже включені донацпереліку: традиція косівської мальованої кераміки, опішнянська кераміка, традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки, це декоративний розпис, петриківський розпис, українське декоративно-прикладене малярство, ткацтво, кролевецьке переборне ткацтво, традиції рослинного килимарства селища Решетилівка, вишивка, технологія виконання вишивки білим по білому. До речі, наприкінці минулого року уряд України за підтримки народних депутатів створив Центр вишивки в Решетилівці і ткацтва, за що дуже вдячний. Художнє різьблення. Зазначу, що традиційні ремесла є підґрунтям для креативних індустрій, що є інструментом створення доданої вартості та зміцнення національної економіки. За останні два роки ми значно активізували процес наповнення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, до якої станом на сьогодні включено 14 елементів. Крім того, прагнучи сприяти розвитку культурного співробітництва з іншими країнами, з огляду на важливість формування позитивного іміджу України у світі, Міністерство культури бере участь у роботі сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції ЮНЕСКО про збереження нематеріальної культурної спадщини та міжурядового комітету. Наразі до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства включено елемент "Петриківський розпис - українське декоративно-орнаментальне малярство" та елемент "Козацькі пісні Дніпропетровщини". З метою більш широкого представлення українських елементів Міністерством культури направлено на розгляд чергової сесії ЮНЕСКО номінаційне досьє "Традиція косівської мальованої кераміки" та у лютому 19-го року - елемент, який буде розглянуто, елемент "Орьнек" – кримськотатарський орнамент та знання про нього". Століттями наші предки накопичували знання про навколишній світ та природу. Ці знання складали основу господарсько-побутової культури українського народу, зокрема елемент "Бортництво", що включений донацпереліку 2018 року і який включає цілий комплекс традицій, звичаїв, обрядів, раціональних практик, які забезпечували сталість життя спільноти. І, звичайно, я думаю, дуже важливо, що ми підтримуємо наших наших друзів - кримськотатарський народ - і включаємо елемент "Орьнек" (це кримськотатарський орнамент). Народне виконавське мистецтво – це сфера художньої і творчої діяльності, за допомогою якої презентуються фольклорні твори, зокрема пісенна традиція села Лука і козацькі пісні Дніпропетровщини. Музичні інструментальні композиції, танці, сценічні твори, ігри. Дуже важливо, що зараз здійснюються експедиції молодих людей, молодих творців, які відтворюють повністю ці традиції, тобто вони мають жити далі. Через живе персональне виконання окремі художні елементи усної творчості оживають у просторі та часі, набувають матеріальності. Велике значення для утвердження національної самосвідомості українців мають народні звичаї, обряди, традиції, святкування, які є невід'ємною частиною повсякденного життя і стали засобом збереження української ідентичності. Зі зміною умов життя змінювалися і традиції, святкування, відбувалася постійна трансформація обрядових дійств. Деякі їхні елементи зникали, замінювалися іншими, але основний зміст та сакральний сенс збігаються. З дитинства ми пізнаємо світ через перекази, пісні, казки, легенди, колядки, щедрівки, дізнаємося про величні події національної історії, промовляємо рідною мовою перші слова. У такий спосіб здавна забезпечувалося духовне самозбереження кожної нації. На завершення хотілося б сказати, що саме креативність, заснована на нематеріальній культурній спадщині, є тим двигуном розвитку, джерелом підвищення конкурентоздатності національної економіки, яка відповідаєглобалізаційним викликам сучасності. Даний ресурс і цей сайт останніх новітніх технологій дає можливість пізнати все в звичайний для сучасної людини спосіб, особливо для молодого покоління, дізнатися про культурні надбання, які є всередині країни. Дуже важливо зараз популяризувати внутрішній туризм, який стає нарешті вже певним трендом, коли люди починають дізнаватися про колорит, розмаїття, самобутність кожного регіону всередині країни. Отже, таким чином пізнаємо себе, отже, маємо чим представити себе у світі гідно і тим самим гордитися своєю державою. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Дякую, пане Євген. І ми переходимо до запитань від фракцій, колеги. Я прошу представників фракцій, які мають намір дати запитання уряду, провести запис. Будь ласка. Прошу всіх провести запис.

"Опозиційного блоку" ІгорШурма. Будь ласка, запитання. запитання. Минулого разу ви звинуватили фракцію у тому, що ми несемо відповідальність і персонально за той стан справ у соціальній сфері і ми, як би мовити, в цьому всьому винні. Я вам нагадаю, поверну вас в 2012 рік, в один самий день – у нас з вами є спільна історія. Ви як міський голова Вінниці, а я як заступник обласної адміністрації Харківської області були нагороджені орденом "За заслуги" ІІ ступеня Віктором Януковичем. У зв'язку з тим, що ви не відмовилися від цього ордену, ми в якійсь мірі разом несемо відповідальність, бо ви відповідали за громаду Вінниці, а я відповідав за Харківщину. А тепер запитання. Чому порушується Закон про науково-технічну діяльність і вже третій місяць в порушення не підписується контракт сТодуровим, якого обрали і який пройшов всі спецперевірки? І чи знаєте ви, що третій місяць 2 тисячі науковців медицини продовжують не отримувати заробітну плату? Дякую, Ігор Михайлович, за ваше запитання. Нагороди я отримував як вінницький міський голова – правда, і отримував їх як державні нагороди, а не персональні чиїсь.

в 2008 році я був нагороджений теж державним орденом саме Президентом України. І в 12-му році Президентом України. І хочу вам сказати, що ще я був нагороджений таким точно орденом, але Республіки Польщі, Президентом Польщі. І для мене це честь, що я маю державні нагороди за результати праці моєї місцевої команди, яка досягла на той момент добрих результатів і успіхів. Але, з іншого боку, можу вам сказати, що я також і був на протистоянні тим реформам, які чинний уряд на той момент проводив, зокрема і медичної реформи, яка, на превеликий жаль, була достатньо проблематичною і неефективною. Але суть у тому, що по контракту я знаю, є у нас відповідне звернення кандидата, який виграв конкурс. Вважаю, що Міністерство охорони здоров'я має виконати рішення конкурсної комісії і укласти цей контракт, новий. друга позиція: по медичному університету в Одесі. В середу уряд прийняв рішення про те, щоби провести службову перевірку того, чому, з яких причин не виплачена заробітна плата. І по цим результатам ми і вас проінформуємо, але досягнемо того, щоб розпочати виплати. Я почув. Це з'ясую. Дякую. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановний Володимире Борисовичу, як ви вже, напевно, чули, в приміщеннях Комітету з питань соціальної політики вже четвертий день голодують шахтарі з усіх регіонів України. Про що йде мова? Люди невдоволені сумами перерахувань щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. Згідно Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" таке перерахування проводиться з 1 березня відповідно до коефіцієнту, затвердженого саме Кабінетом Міністрів. Перерахування щомісячних таких страхових виплат минулого року здійснено Кабінетом Міністрів за коефіцієнтом 20 відсотків, що відображало і інфляцію, і зростання середньої заробітної плати. Водночас, від 20 лютого Постановою Кабінету Міністрів 160, яку ви прийняли, такий коефіцієнт перерахувань становить 5 відсотків, що не відображає ані рівень зростання середньої заробітної плати в державі, ані відповідає рівню зростання інфляцій. Тому дуже вас прошу зустрітися з цими людьми, проявити до них повагу. Друге. Привести до відповідності постанову Кабінету Міністрів, щоби врахувати у коефіцієнті.... 30 секунд, будь ласка. Дякую. Прошу Реву. Включіть мікрофон. 10:31:24 РЕВА А.О. Шановний народний депутатСеменуха, коли ми говоримо про повагу до людей, то потрібно згадувати, що виплати цим шахтарям були зупинені в 2014-у, перерахунок, в 2015-у і 2016-х роках. І саме з поваги до цих людей в 2017-2018 роках урядом спільно з правлінням Фонду соціального страхування було здійснено п'ять перерахунків цим людям. З 1 січня 2017 року для 39 тисяч осіб – на 210 гривень в середньому. З 1 березня 2017-го для 209 тисяч осіб – на 415 гривень. З 1 січня 2018 року, 169 тисяч осіб – на 464 гривні. З 1 березня 2018-го для 207 тисяч осіб – на 514 гривень. З 1 березня 2019 року для 207 тисяч осіб – на 160. Результат. За цих неповних 2 роки

597, теж майже вдвічі. Крім того, хочу нагадати, що перерахунки здійснювались за рахунок коштів єдиного соціального внеску, які у нас не тільки ідуть на страхові виплати, але і на пенсійні. Так от, по шахтарям. Якщо середній розмір пенсій з 1 січня 17-го року шахтарів складав 3 тисячі 926, то зараз – 8 тисяч 418. Додайте, будь ласка, 4597 - і ви отримаєте разом зрегресними виплатами: середня виплата шахтарям – майже 13 тисяч гривень. І я прекрасно розумію, хто сьогодні намагається через… враховуючи політичну ситуацію, розкачати і розповісти про те, що уряд не робить перерахунки шахтарям. Так от, хочу зазначити, що відповідно до тієї статті 37, уважніше, пане Долженков, читайте, будь ласка, її. Там… …з урахуванням заробітної плати, підвищення за минулий рік, і робиться цей коефіцієнт. Подання про нього робить правління Фонду соціального страхування, яке управляється трьома сторонами: урядовою, роботодавцями і профспілками. І виходять з можливостей Фонду соціального страхування. І цей коефіцієнт повністю відображає ту фінансову ситуацію, яка є у Фонді соціального страхування. Будуть більші надходження від ЄСВ – буде збільшено коефіцієнт. Якщо коштів у фонді більше немає, більше їх взяти нізвідки. Дякую. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" –Співаковський, будь ласка. 10:34:14 СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Доброго дня, шановні колеги! У мене запитання до міністра освіти і науки України. Шановна Лілія Михайлівна, наступне питання. У нас дуже багато законодавчих актів, включаючи накази міністерства, постанови, розпорядження, і навіть наш Закон "Про освіту" має таке речення: "Мовою країн Європейського Союзу". Навіть атестації науково-педагогічних кадрів і так далі. У зв'язку з проходженнямBrexit, ви знаєте, англійська мова може випасти з цього контексту. І це є дійсно серйозно, бо до нас звертаються дуже багато людей, які претендують на отримання вчених звань доцента, професора і так далі, там, наприклад, це пов'язано з В2. Будь ласка, скажіть, чи готує Міністерство освіти і науки необхідні законодавчі зміни для того, щоб врахувати цю позицію? Дякую. Шановний Олександре Володимировичу, не треба хвилюватися, тому що англійська мова є офіційною мовою Європейського Союзу і вона буде функціонувати далі. Дякую. Від "Народного фронту" запрошується Медуниця Олег В'ячеславович. Будь ласка, включіть мікрофон. 10:35:28 МЕДУНИЦЯ О.В. Шановний Володимире Борисовичу, у мене на Сумщині відключили українські телеканали.

перед концерном РРТ з боку компанії "Зеонбуд" - монополіста, який був штучно створений в Україні як оператор цифрового мовлення. Але сьогодні ми маємо проблему як соціальну, так і політичну дуже серйозну проблему, оскільки, знаєте, про проблему було відомо дуже давно, про цю кризу неплатежів, але з а тиждень до виборів ми відключаємо у низці областей все українське телебачення, і особливо на кордоні з Росією, де йде російське аналогове телебачення. Це, очевидно, надзвичайно серйозна проблема сьогодні. І я думаю, що це може трактуватися і як втручання у виборчий процес досить негативно для України. Тому у мене питання: які дії планує сьогодні уряд… 30 секунд не треба, так? Отже, будь ласка, Володимире Борисовичу. Закінчуйте, 30 секунд,Сюмар. І потім відповідь. Включіть, будь ласка, ВікторіїСюмар мікрофон. 10:36:50 СЮМАР В.П. Дякую. Прекрасно розуміючи, що це проблема міжвідомча, все ж таки величезне прохання до Кабінету Міністрів, ви маєте, очевидно, десь бути тим майданчиком, де зібрати всі структури, оскільки там дуже великі неплатежі, наприклад від "UA: Перший", від суспільного мовника, але вони кажуть, що уряд їхнедофінансував. Яким чином ми сьогодні у міжвідомчому форматі і як оперативно можемо вирішити цю проблему для того, щоб українці не були без телебачення? Дякую. ласка, Володимир Борисович. по електроенергії. Але ви правильно сказали, що не відбулись ці розрахунки тільки тому, що НСТУ не розрахувалось відповідним чином. Бюджет НСТУ на сьогодні затверджений парламентом, як говорять фахівці, достатній в повному обсязі, а, можливо, і більше, для ефективного управління цим медійним ресурсом. Я теж стурбований цим питанням, і уряд не буде стояти осторонь, хоча, ви правильно сказали, це міжвідомча господарююча проблема. Я сьогодні доручив Першому віце-прем'єру, він проведе таку координаційну нараду, і ми приймемо всі необхідні рішення для того, щоб цього не відбувалось, і в тому числі і на майбутнє. Дякую, що ви поставили це питання. Ми докладемо всі зусилля, щоб все це

пані Вікторія, що необхідно, я зроблю, звернусь, щоб це питання негайно ми вирішили по Сумщині. Це прикордонна область і це питання інформаційної безпеки нашої держави. Дякую вам. Від Радикальної партії до запитання запрошується Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем'єр-міністр, два місяці тому я до вас звертався з питання невиплати заробітної плати працівникам колективу Одеського національного медичного університету. Ви обіцяли вирішити цю проблему. Проблема по сьогоднішній день не вирішена: 15 тисяч колектив зарплату не отримують. Натомість так звана міністр охорони здоров'я, яку ви "кришуєте", дає поради у Facebook. Хай вона свої поради забере собі, а людям в Одесі виплатіть зарплату. Вчора я був в Покровському Дніпропетровської області. По дорозі будівельники, дорожні, які мені поскаржилися, – зупинився, на відміну від вас, до людей пішов, – вони мені сказали, що з грудня місяця зарплати не отримують. От до чого ви країну довели: люди не отримують місяцями зарплату. Я вимагаю від вас припинити виплати керівництву Міністерства охорони здоров'я, керівництву "Укравтодору", поки не заплатять роботягам зарплати. Собі ж зарплати платять? Кожен місяць вчасно отримують?! Чого роботягадолжен місяцами без зарплати бути? Дорожник, лікар, вчитель і так далі. Припиніть виплачувати їм зарплати, поки не покриють борги для робочих людей, і тільки після цього… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Дуже дякую за ваше запитання. По Одеському національному медичному університету. У цю середу уряд прийняв рішення про службову перевірку причин невиплати заробітної плати. Там іде питання про те, що були певні реорганізації. Реорганізації, заблоковані заблоковані рішення в судах, і тому це не дає можливість провести виплати і підписати заяви. Це перше. Друге. Ви сказали про заборгованість. Я би просив вас більш детально розбиратись, коли ви порушуєте якесь питання. Ви їдете, ви зупинились, робітники стоять – вони не отримують заробітну плату. Хочу вам сказати, що у нас як у держави немає жодної копійки заборгованості ні за поточне виконання робіт, ні за виконання робіт по капітальному ремонту. Треба з'ясувати причини, чому їхні роботодавці їм не виплатили заробітної плати. Це перше. Друге. Ви знову хочете мені вже на ліве ухо кричати чи що? Тихо,тихо, Колеги, я прошу зупинитись. (Шум у залі) Колеги, прошу зупинитись! Що ви робите? Поверніться на робочі місця! Я прошу, колеги, повернутись на робочі місця. Борисович, я прошу завершити виступ. Я прошу завершити виступ. І прошу вернутись на робочі місця. колеги, ви хочете зірвати засідання? Я ще раз наголошую, зараз зроблю перерву. Ще одна хвилина, і я прошу мене почути. Ляшко Олег Валерійович, прошу мене почути! Оголошую перерву на 15 хвилин. Через 15 хвилин ми продовжимо нашу роботу. Дякую. І, на жаль, я побачив факт повної зневаги до інституцій Верховної Ради України, це не робить честі нікому. І хто планує з цього приводу робити собі відсотки на виборах, це велика помилка. Зараз я даю слово для виступу Прем'єр-міністру України Гройсману. Будь ласка. І прошу усіх повернутись на робочі місця. Якщо зараз, колеги, ви не повернетесь на робочі місця, я зупиню "годину запитань до Уряду" і ми перейдемо до розгляду мовного закону. Ви почули мене? Будь ласка, Прем'єр-міністр. Я звертаюсь до Олега Валерійовича предметно розібратись, якийавтодор,

І зупиніться. Олег Валерійович, я звертаюсь до вас особисто з проханням повернутись на робоче місце. Якщо ви зараз не повернетесь на робоче місце, я зупиню "годину запитань до Уряду" і ми перейдемо до мовних правок. Отже, я даю 30 секунд для прийняття рішення. Колеги, в таких умовах уряд не може давати відповіді. Я прошу повернутись на робочі місця. ВключітьГройсману мікрофон. 10:50:03 ГРОЙСМАН В.Б. Шановні колеги! Я прошу вибачення у вас за те, що я просто не можу відповідати на ваші питання,

Дякую. Отже, я хочу наголосити… Увага! Колеги, хто хотів задавати питання до уряду, ви зараз не маєте змоги задати запитання, бо урядова ложа є заблокована.

Ви, будь ласка, зверніться до колег, з якими ви брали перерву, з якими ви брали перерву. Так, ви бачите можливість зараз задати запитання, ви бачите можливість? Отже, колеги, лишилися лишилися фракції. І я вам повідомляю: фракції зараз не мають змоги дати запитання, а уряд не має змоги дати відповіді. Тому, будь ласка, ви можете підійти і розблокувати урядову ложу, всі гуртом можете зібратися і підійти. Отже, зараз репліка,Долженков, одна хвилина. Будь ласка, репліка, Долженков. Шановні громадяни України, от ви бачите, як відповідає міністр соціальної політики Рева. Я без будь-яких претензій особисто звертаюся до вас: знайдіть компромісне рішення. Ви говорите мені, що краще читайте статтю 37, а я її краще за вас знаю. Я хочу вам сказати, я не хочу особисто нікого ображати: давайте виконувати закон, не ставте себе над законом. Це по-перше. Коли відповідаєте на запитання депутата, будь ласка, проявляйте трохи поваги. Я не свої питання вам намагаюся адресувати, люди зараз стоять голодують. Якщо ви такий розумний і так розумно відповідаєте, будь ласка, ідіть до них, так відповідайте. Я вам говорив про те, що 5 відсотків перерахунок соціальних виплат, заробітна плата збільшена на 24 відсотки. Дайте законний їм перерахунок, я ж вас не ображаю. І не потрібно так відповідати, і не потрібно фамільярничати, врешті-решт, ви у залі Верховної Ради України, звертайтеся… Я прошу знайти компромісне рішення спокійно. Ви є членом уряду, будь ласка, є закон - виконуйте закон. Якщо необхідно, якщо ви не можете, будь ласка, ми будемо звертатися до Конституційного Суду, але проблема людей… Дякую. Отже, колеги, я прошу ще раз послухати зараз мене уважно. Я розумію, що це заключний пленарний день перед виборами, і трошки божевілля декого за вибори і за відсотки спокушає і виявляє неповагу до інституції = до українського парламенту, безпричинно, на пустому місці, без будь-якої підстави. Я вважаю це неприйнятним, я вважаю це неможливим, я наголошую ще раз, що зараз, якщо не буде можливості уряду, який прийшов у парламент, давати відповіді на запитання народних депутатів, якщо зараз не буде можливості уряду давати відповіді на запитання, я змушений буду зупинити "годину запитань до Уряду" і перейти до розгляду Закону про функціонування української мови як державної. (Шум у залі) Поможіть, будь ласка, мені, підійдіть. Я, колеги, можу звертатись і попереджати…

місце, прошу повернутися на місце. Будь ласка, займіть робочі місця.

би два питання задати. Питання перше у мене до представника поліції пана Трояна. Ми знаємо, що 2 березня в Кривому Розі був жахливий випадок, коли поліціант за прізвищем Руденко на вили одів собаку і кинув її у вогнище. І досі ця людина працює. Більш того, вся поліція Кривого Рогу зараз проводить операцію "спасти рядового садиста Руденка", я так пожартую, коли вони зараз фабрикують версію, що він начебто захищав якихось дітей, які там були, яких не було насправді, і так далі. Я просив би, щоб ви дали чітку відповідь, що саме там проходить. І друге питання - до пана Прем'єраГройсмана. Ви дуже багато робите для розвитку доріг, і зараз буде ремонтуватися автобан, це дуже добре. Але дуже просив би вас включити дорогу Т-2403…експлуатаційних затрат, щоб її поремонтувати. Це дуже добре, об'єднає багато районів Черкаської області. І, як завжди, буду вам вдячний. Дякую. Дякую вам за запитання. Я не знаю про цей випадок. Особисто візьму на контроль і з вами зв'яжусь, і дам чітку відповідь.

Андрій Олексійович, я в продовження теми, питання, яке задавав мій колега із "Самопомочі" РоманСеменуха. Я категорично не погоджуюсь з вами з тою тезою, що ви говорите: у фонді немає коштів. Для фальсифікації виборів, виборців, таких як пенсіонери, ви знаходите гроші, для інших різних речей в уряді завжди знаходяться гроші, а тут представникам потерпілих, які вже голодують, серед яких є вже люди, які які мали два інфаркти, інсульти, ви навіть не можете підійти і поспілкуватися. Так от, я вам хочу сказати, що довіра до органів влади, без виключення, до всіх – до Кабінету Міністрів, до Верховної Ради – якраз і полягає в тому, щоби ті "слуги народу" мали відноситися до тих людей, які дали їм цю роботу, з великою повагою. Ви навіть цього не хочете зробити – підійти до них, по-людськи поговорити і змінити той коефіцієнт, який… С.М. … який ви фактично зменшили. І тому в мене до вас просто прохання: підійдіть до цих людей і поспілкуйтесь з ними. Дякую. І я нагадаю, що в попередньому питанні ще було питання про дороги. Якби можна було, щоб в кінці відповіді ще було про дороги запитання, від Яценка яке прозвучало. Я наголосив, що уряд дасть відповідь на це питання також. Отже, РЕВА А.О. Шановний народний депутатЄвтушок, з перших днів моєї роботи на посаді міністра в квітні 16-го року ми почали... я почав свою роботу зі спілкування з цими людьми. І саме результатом спілкування з цими людьми стали ті п'ять перерахунків, які провів Фонд соціального страхування для цих людей. Повинна бути логіка: якщо ви нас звинувачуєте в тому, що ми знаходимо гроші перед виборами для всіх, то, напевно, якби ми займалися популізмом, ми б, напевно би, говорили... ви б сьогодні нам не ставили це питання, чому ми не перераховуємо на більший коефіцієнт, ніж той, який затверджений урядом. Тому я хочу сказати, що ми постійно знаходимося в діалозі з цими людьми, з тими, хто голодує. Я особисто в середу зустрічався з групою шахтарів в бюджетному комітеті Верховної Ради України. Будь ласка, ви можете це поговорити людьми, і звинувачувати в тому, що ми не ведемо діалог, це абсолютно не відповідає дійсності. Але хочу сказати, ми будемо шукати можливості для перерахунку людям страхових виплат, але тільки в тому випадку, коли матимемо відповідний фінансовий ресурс. В межах того, що в нас є, ми робимо все від нас залежне. В минулому році перерахунки були значно вищими, ніж коефіцієнт підвищення зарплати, тому що ми, маючи фінансовий ресурс, людям повертали борги, коли їм було зупинено підвищення їхніх страхових виплат. І сьогодні разом із пенсією у них ці виплати більші вдвічі. І тому, якщо в нас буде можливість, ми обов'язково це зробимо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І нагадую, по дорогах було запитання від Яценка. Це питання ремонту за рахунок експлуатаційних витрат, я вже дав дорученняМінінфраструктури опрацювати таку можливість і поінформувати народного депутата. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, прошу провести запис на запитання від народних депутатів. До 15 хвилин.

Передаю слово Віктору Галасюку. ВікторГаласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Пане Прем’єр-міністре, і ви, і Президент, і ваші урядовці розповідають, що в країні успішна економічна політика. Тільки з цією успішною економічною політикою нам знадобиться 100 років 100 років! – щоб наздогнати Польщу за рівнем інвестицій на душу населення, там, де Польща знаходиться сьогодні. При цьому ваш офіційний макропрогноз, на якому підготовлений бюджет, за який команда Радикальної партії не голосувала, передбачає погіршення торгівельного балансу країни на мільярди доларів на рік, до мінус 16 мільярдів збиткова торгівля за прогнозами МВФ. І це ваші офіційні дані. Тому ви затикаєте ці дірки кредитами МВФ, іншими позиками, виконуєте їх вимоги. Ви піддаєтесь зовнішньому тиску і перетворюєтесь на маріонеток замість того, щоби проводити проукраїнську, промислову… Замість того, щоб проводити проукраїнську національне економічну політику так, як пропонує Олег Ляшко і наша команда:піднімати власну промисловість, здешевлювати кредити, надавати додаткові стимули через індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, "Купуй українське, плати українцям!", додаткові замовлення для українських виробників, – а ви підіграєте іноземним конкурентам. Дякую за ваше запитання. Я можу сказати, що все те, що ми робимо, робиться для того, щоби відновити економічне зростання. І я жодного разу не хизувався тим, що 3 відсотки – це є достатньо. Ми маємо зростати більше: 5 плюс відсотків, і це стратегічна мета. Можу вам сказати, що деякі рішення, які ви щойно оголосили, вони мають місце і можуть бути застосовані. Багато речей ми вже застосовуємо, в тому числі і таргетовану підтримку українських виробників, створення доданої вартості всередині країни. Але іноді ті рішення, які ви пропонуєте, вони можуть погіршити ситуацію, в тому числі для українських виробників і для їхніх експортних позицій. Зокрема, якщо ми надаємо преференції українським виробникам на ринку України безумовні, то це означає, що інші ринки проти нас введуть дзеркальні заходи і обмежать нашу продукцію на ринках інших країн. А можу вам сказати, що якщо тільки взяти сільгосппродукцію українську, ми сьогодні представлені в 190 країнах світу. і якщо ми будемо необдумано робити кроки, то ці ринки для нас будуть закриватися. Ми сьогодні 43 відсотки продукції України вже реалізуємо на ринках Європейського Союзу. Тому я підтримую всі рішення, які дозволять збалансовано розвивати національну економіку, створювати додану вартість всередині нашої країни. І над цим сьогодні наш уряд працює. І, більше того, якщо ви вважаєте, що треба додаткові механізми регулювання через законодавство, ви знаєте, що наш уряд і я як Прем’єр-міністр готові підтримати ініціативи, які дозволяють зміцнити наші позиції економічного розвитку. Тому в мене тут немає жодних розбіжностей. Дякую. Дякую. Слава Ісусу Христу! Шановний Володимире Борисовичу, шановні члени уряду! Хотів би поінформувати вас, що 1 березня поточного року відбувся в Києві дуже потужний, великий загальнонаціональний Всеукраїнський форум сім'ї, в якому прийняли участь вище керівництво держави, Президент країни, кандидати в президенти України, навіть політичні опоненти, духовенство, представники всіх регіонів України. І Всеукраїнський форум сім'ї звернувся до уряду з наступними вимогами. З урахуванням того, що колосально впала народжуваність в Україні, Україна скорочується щодня майже на сімсот людей – щодня, нам потрібна цілісна державна сімейна політика, яка призведе до збільшення народжуваності, до зменшення оцієї страшноїдепопулізації України, фактично до її зупинення. Нам потрібно: перше – утворити центральний орган виконавчої влади, який би займався цими питаннями безпосередньо, тому що сьогодні… Жоден орган сьогодні не має в фокусі сім'ю і державну сімейну політику. Друге – зупинити ось цю повзучуантисімейну політику, особливо через дитячі підручники під виглядом так званих антидискримінаційних експертиз. експертиз. Третє. Ви обіцяли розібратися з тим, що ваша підлеглаЛевченко назвала просімейних активістів агентами Кремля, які голосують за сімейні ініціативи у всіх фактично місцевих радах України. Дякую за відповідь. я хочу вам сказати, що я абсолютно повністю підтримую ствердження сімейних цінностей і вважаю, що українців має бути більше, і нічого немає кращого, ніж сімейні форми виховання для дітей. І тут я є… абсолютно чітко стою на цій позиції. З точки зору створення окремого центру чи центрального органу виконавчої влади, ми це дискутуємо в уряді сьогодні, наскільки це буде ефективно.

2019 року, от буквально з наступного місяця. Ми запровадили низку ініціатив щодо підтримкипороділь, народжуваності, і вважаємо, що таких зусиль з боку і парламенту, і уряду має бути більше. Тобто створення більш сприятливих умов. Але я вважаю, що тут у нас немає жодних з вами розбіжностей, і давайте працювати. Чи буде наявність центрального органу виконавчої влади ефективним або це буде черговий якийсь орган влади, який буде просто добре, красиво називатися, а від нього не буде жодного толку, такий ризик теж є. І тому ми сьогодні над цим питанням думаємо. Що стосується звернення, то я ж підписав відповідне розслідування нещодавно буквально і воно проводиться, і якщо в діях буде виявлено щось, то ми приведемо до відповідальності. В.Б. І я, до речі, дав доручення: поавтодору теж саме провести розслідування. Чому? Тому що, я наголошую, що ми з боку державного бюджету зі всіма за всі роботи розрахувались. Як внизу сплачують, отут треба розібратись. Розберемся і запитаємо, в тому числі з голів обласних державних адміністрацій і керівників автодорів. Дякую. Дякую. Лапін Ігор Олександрович. Включіть мікрофон. 11:08:18 ЛАПІН І.О. Доброго дня, шановні колеги. У мене запитання до Прем'єр-міністра України. Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації ми кожного року маємо виходити з тих моментів, які пов'язані з закладеними в бюджет надходженнями від приватизації. У нас на засіданні ми слухали доповідь панаНефьодова, і він прозвітував, і я вітаю успішний старт малої приватизації в державі Україна. Але, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо питання великої приватизації, які заблоковані у судах у зв'язку з питаннями, пов'язаними з конкурсними відборами радників для великої приватизації. Ми можемо довго ждати в судах, коли це питання буде розблоковане. Можливо, потрібно оголосити нові конкурси. У мене питання, пане Прем'єр-міністр, яким чином ми будемо добиватися надходжень в бюджет, а це є, ні багато ні мало, 17 мільярдів, яким чином ми будемо розблоковувати питання радників щодо великої приватизації? Які думки уряду з цього приводу? Дякую. Доброго дня. Справді у нас є проблема пов'язана з тим, що самі радники, вони виясняють між собою стосунки в судах. Це сумна історія. І звичайно, нам би хотілося би, українське правосуддя, воно в цій сфері воно чинилося швидше. Наразі ми рухаємося таким чином, що ми намагаємося знайти компроміс між їхніми баченнями. Тому що ми не можемо, ну, просто фізично неможливо піддаватися на шантаж і віддавати конкурси просто людям, які, ну, там ділити між ними, їх прийшло п'ятеро, тому – кожному по компанії просто, тому що їх прийшло п'ятеро. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом вже буде рішення по суті по першим з цих судів, які розблокують принаймні по половині з цих компаній, з семи, подальші кроки. Крім цього, у нас є декілька компаній, які, на щастя, не оскаржуються. І там процес підготовки йде достатньо жваво. І Фонд державного майна обіцяє вже десь на середину року вийти на результативний конкурс. Крім цього, по деяким іншим об'єктам вже оголошений процес роботи оцінщиків, він розпочався. І ми також очікуємо, наприклад, по Первомайській ГЕС, що десь на середину року ми вийдемо на аукціони. Дякую. Дякую вам. НімченкоВасиль Іванович, будь ласка. 11:11:06 НІМЧЕНКО В.І. Шановний пане Прем'єр, шановний Володимир Борисович, я хотів би вас запитати і отримати відповідь чесну стосовно того, як бути з тим, що на весь світ ви показали свою залежність Америки при виясненні питання щодо продовження дії посади для Коболєва. Ви знаєте, хочу вас повідомити, і про це я вам вже говорив особисто тут, в залі, про те, що порушена кримінальна справа, в тому числі проти, де пов'язана якгруппировка злочинна, члени вашого уряду, стосовно розкрадання майна "Укрнафтогазу". На це ми вказували однозначно, що Кабінет Міністрів є власником акцій "Укрнафтогазу"! Скажіть, будь ласка, на якій підставі… …наглядачі, наглядова рада вирішує питання в нашій державі, коли йде питання про державне підприємство? Я хотів би сказати, ви самі вірите в те, що це мамі відіслали гроші в Сполучені Штати Америки? Чи відіслали тим, хто там працює над цим і отримує зиск з такої діяльності? Це недопустимо в країні.

значить, контракт, який дозволив робити такі виплати, про які ви сказали, був підписаний 13 квітня 2016 року – за один день, як наш уряд був затверджений. Значить, цей контракт був абсолютно чітким, з чіткими термінами, і втручатися в цей контракт було неможливо. Це перша позиція. Друга позиція. Навіть Прем'єр-міністр тодішній Яценюк не погоджував цей контракт, але він був укладений міністерством у рамках закону, я тут не сперечаюсь. Оці всі виплати, в тому числібонусні, вони для нас були такою ж новиною, як і для нас. Ми про це дізнались із засобів масової інформації, слава Богу. Що ми зробили у минулому році? Коли ми знали, що закінчується контракт, я абсолютно чітко сказав: мене прізвища менеджменту не цікавить, мене цікавить єдине: на тих умовах, на яких був підписаний контракт за день до нашого уряду, ми його продовжувати не будемо, він припинений. Тому я звернувся до наглядової ради і поставив чітких три критерії: перший це продовження функціонування газотранспортної системи з 20-го року, і там треба юридичні, технічні засоби зробити; друге – досягти цілей, визначених нашою стратегією, яку ми затвердили, по збільшенню добичі українського газу, що, на превеликий жаль, за попередні періоди "Нафтогазом" було провалено; і третє і третє питання – це питання зменшення заробітних плат, ліквідації бонусів і так далі, і так далі. Ми направили цю пропозицію наглядовій раді. над нею думала 2 місяці, потім надали відповідь нам, що вони готові на те, щоб врахувати ці умови в новому контракті менеджменту. І одразу до нас звернулись з питанням, щоб ми на один рік продовжили,

Дякую. От це моя вимога, яка буде врахована в новому контракті. Доброго дня, шановний Володимир Борисович, шановні члени уряду і шановні колеги! Володимир Борисович, якщо ви пам'ятаєте, в нас десь близько року назад досить активно депутати багатьох фракцій в парламенті піднімали проблемне питання стосовно готелю "Козацький". Після того за вашим… під вашим головуванням була проведена нарада робоча за участю Степана ІвановичаКубіва, Степана Тимофійовича. Ми обговорили ці питання, всю цю проблематику, був випрацьований план дій, для того щоб виконані відповідні рішення судів і для того щоб готель запрацював. На сьогоднішній день я хотів би вас попросити наступне. Нам потрібно провести ще одну нараду, тому що всі ваші доручення, які ви давали, вони не виконані в повному обсязі і вони на сьогоднішній день фактично зупиняють, по-новому зупиняється робота готелю. Тобто я прошу з нашими депутатами, які… Ми сьогодні офіційно звернулись до вас із зверненням для того, щоб ми групою депутатів разом з вами за участю всіх міністрів профільних зустрілись і обговорили дане питання. Дякую. Дякую за ваше запитання. Ті питання, які були поставлені вами на попередніх нарадах, вони всі виконані. Виникли нові питання, як мене інформував міністр оборони. я дам доручення міністру оборони ще раз з вами зустрітися і обговорити всі питання, пов'язані… за участю Міністерства економічного розвитку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Оскільки час ще не вичерпався, ще коротке питання, заключне, наступне. Бабак передаєСисоєнко. І це вже буде заключне питання. Була коротка відповідь, і тому я маю змогу таку. Будь ласка,Сисоєнко. Доброго дня, Володимир Борисович. В мене запитання з приводу екстреної медичної допомоги. Всі бачили по всій Україні, як уряд ваш буде робити реформу в цьому році екстреної медичної допомоги, і в бюджеті є 1 мільярд гривень, але виключно на п'ять областей України. В той же час, вже 22 березня - і немає навіть постанови уряду про розподіл цих коштів. За законодавством така постанова мала була б бути прийнята урядом до 1 лютого 19-го року. Тож в мене запитання. Перше. Коли будуть розподілені ці кошти на ці ці 5 областей України? І друге запитання. А що робити іншим 19 областям України, які не одержують жодної копійки на закупівлю нових машин, на закупівлю нового одягу, на обов'язкові виплати надбавок для заробітних плат для медичних працівників? Людям переїхати жити в ці 5 областей України? Чи яка позиція уряду з приводу екстреної медичної допомоги? Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. Ми, дійсно, 5 областей і місто Київ пілотуємо створення нової системи екстреної медицини, посиленої матеріально і технічно. Ми виходили з тих можливостей, які у нас є на 19-й рік. Але наша мета – відпрацювати систему по 6 областям, по 5 областям і місту Києву, в тому числі: диспетчеризація, робота самої системи, навчання фельдшерів, оновлення технічних засобів і в тому числі фінансування заробітних плат. І в 20-му році - ми будемо це подавати на 20-й рік в бюджет, - поширити це на решту областей. Це пов'язано тільки з тим, що ми маємо обмежені ресурси і можливості, з одного боку. З іншого боку, ми хочемо спілотувати єдину систему, яку зможемо абсолютно чітко запровадити для того, щоби у нас була вже якісна екстрена медицина. І ми тут діємо абсолютно системно. Дякую за ваше запитання. Дякую за ваше запитання. Завжди дуже важливо чути те, що сьогодні хвилює народних обранців. Багато чого хотів сьогодні сказати, але не буду загострювати ситуацію перед… Ну ви ж самі розумієте, що кожен хоче себе показати якомога краще перед телебаченням. Я думаю, що це все теж пройде. Тому… Ні, я маю дати відповідь на одне питання. Нещодавно один з народних депутатів України звернувся до уряду з тим, що ряд громадян України потерпають від субсидій, тобто не отримують субсидій. Я попросив список цих людей, мені їх передали. З п'яти трьох ми знайшли по прізвищам. Хочу вам повідомити. Значить, Євгенія Іванівна, я прізвище не буду називати,Заруддя, Тернопільська область. Значить, інвалід І групи, коштів на ліки не вистачає. Чиновники затягували з документом про видачу субсидій, тому за грудень довелося заплатити повну ціну за газ. Ми знайшли цю людину. Це Тернопільська область, Євгенія Іванівна з таким же прізвищем, як було озвучено, є в реєстрі як отримувач субсидій з квітня 2015 року. Субсидія на опалювальний період 2018-2019 років призначена 7 грудня 2018 року. За жовтень 2018 року - в розмірі 852 гривні, з листопада 2018 по квітень - в розмірі щомісячному 1 тисячу 940 гривень. Зава подана 30.10. Рішення комісії: "вирішено призначити житлову субсидію 7 грудня". В мене є протокол субсидії і копія. Далі. Лідія Миколаївна, Дніпропетровщина. 30 років пропрацювала бібліотекарем, отримує 1 тисячу 700 гривень пенсії, не вистачає коштів, щоб заплатити комуналку, субсидії немає. Лідія Миколаївна з таким ж прізвищем, з такою ж адресою є отримувачем субсидій з 2003 року. 19.09.18 людина з таким же прізвищем звернулась до Управління соціального захисту населенняЦаричанської районної державної адміністрації за призначенням. Заявниці 08.10. було призначено субсидію на придбання твердого палива і скрапленого газу на 2018 рік у розмірі 4 тисячі 245 гривен, яку їй виплачено 10 грудня 2018 року. Далі. Тетяна Павлівна, 1935 року народження, проживає в місті Боярка. Користувалась пільгами на житлово-комунальні послуги в розмірі 25 відсотків до травня 2015 року включно, надалі виписалась і переїхала до сина, зараз живе з сином. Станом на 20.03.2019 року за субсидією не зверталась, тобто звернення її немає. Коли звернеться, органи соціального захисту розглянуть. Це я привів приклад по тим людям… Ми готові опрацювати буквально 10 тисяч, 100 тисяч людей, от скільки ви надасте нам списків, ми по кожному пройдемось, подивимося, як людям допомогти, як їх підтримати. І тут у нас немає жодних розбіжностей. Шановні колеги, дякую за вашу увагу! Не буду більше продовжувати, можу, але не буду. Бажаю всім успіхів і всього самого найкращого. Дякую.

у нас, звичайно, тиждень до виборів, це дає свій емоційнийнакал. Але дуже важливо, щоб уряд працював системно, дієво, як і працює парламент, щоб концепція, яка заложена тих 5 років, не була змінена і ніякі політичні шторми нас не зупинили. Переможемо! Бажаю вам плідної, системної роботи. Дякую за участь в роботі Верховної Ради України. Давайте подякуємо уряду. Отже, колеги, надійшла заява від двох фракцій, яку вони готові замінити на виступ. Я надаю слово для виступу Ірині Геращенко від двох фракцій: "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт". Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, ви знаєте, я також дуже багато цими днями їздила регіонами. І Марія Іванівна,Василиса Петрівна, Агрипина Василівна та Іван Петрович просили передати мене сесійній залі, що вони дуже просять, щоб на на президентських виборах переміг лідер, а не клоуни. Я думаю, що варто підтримати ці правильні заяви Марії Іванівни, Агрипини Петрівни, Василиси Іванівни та інших жителів України, які дуже здивовані тим, що у нас серед 39 кандидатів тільки один Порошенко бореться за лідера, а інші змагаються, хто буде головним клоуном. І є тут серед нас ті, хто можуть перемогти в цій номінації. Ну а тепер… Іклоунеси теж є, абсолютно справедливо, серед кандидатів в Президенти. А тепер виступ від першого віце-спікера відносно тієї домашньої домашньої роботи, яку має зробити парламент, який дуже часто роздає завдання, що має зробити Президент і уряд, в той же час завалює наші зобов'язання. Минулі тижні, в пилу цієї цунамі передвиборчої, яка накрила парламент, було завалено кілька ключових законів, від яких буде потерпати українська армія, український Донбас і український бізнес. Зокрема, це Закон "Про стандартизацію", це ми так і не внесли зміни до Закону про розмінування, а також закони про військові звання. І, власне, я дуже хочу подякувати колегам з коаліції, з фракції "Народний фронт", в першу чергу фракціям "Солідарності", іншим, з опозиції навіть, хто доєднався до того, щоб ці які зала працює над другим читанням Закону про функціонування державної мови, було напрацьовано, і сьогодні буде зареєстровано в парламенті три дуже важливі закони, які було провалено. Перше – це Закон про протимінну діяльність, про внесення змін, які дадуть можливість нашим донорам Друге – ключовий закон: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби, який допоможе насправді створити дієвий професійний сержантський

тут в першу чергу я хочу подякувати колезіКривошеї, - який було завалено парламентом, але напрацьовано фракціями коаліції. Це економічна угода, по суті, про асоціацію, яка дозволить нам досягти стандартизації для нашого середнього і малого бізнесу і простіше виходити на європейські ринки. Ось чим має займатися ці тижні український парламент, а не працювати блазнями. Дякую всім, хто працює народними депутатами України. функціонування української мови як державної (№5670-д). Я запрошую на трибуну першого заступника голови Комітету з питань культури і духовності Подоляк Ірину Юріївну. Нагадую, що ми зупинилися вчора на поправці Оскільки у нас змінився доповідач по даному законопроекту, я хотів би без консультацій і виступів поставити на підтримання. Щоб дати можливість, раз ніхто не слухав, тоді я залишаю за собою право заявитислідуюче. Якщо йде пленарне засідання і йде процедура прийняття законопроекту, я хотів би, щоб прислуховувалися до тих суб'єктів законодавчої ініціативи, якими є народні депутати України. І тому я хотів би і для доповідача, і для своїх колег повідомити, що зазначений законопроект ні в якій мірі не кореспондується і ні в якій мірі не пов'язаний з ідеологією щодо захисту прав, мовних прав в нашій країні, які визначені на рівні європейської… Веде

процедури, які повинна дотримуватися комісія стандартів державної мови щодо проведення іспиту. Дякую. За-8 Поправка відхиляється. Наступна поправка - народний депутат пані Бойко, 1219. Прошу вас. Шановні колеги, правка 1220. Пропонується в частині два статті 45 слова "Національна комісія стандартів державної мови" замінити на "Український центр оцінювання якості освіти". Комітет пропонує цю норму зробити варіативною. Тобто комісія своїм рішенням може делегувати повноваження з проведення іспиту на рівень володіння державною мовою та/або з перевірки оцінювання результатів іспиту спеціально уповноваженій державній установі (організації), що проводить зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до Закону України "Про освіту". Я пропоную цю норму зробити обов'язковою і залишити Український центр оцінювання якості освіти як такий, що спроможний проводити такі іспити. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися по поправці 1219. Прошу визначатися. Колеги, ми ще буквально пару поправок беремо - і потім переходимо до оголошення запитів згідно Регламенту. Прошу, 2019. 1219. Завдяки пану Ляшку у нас вся сесійна зала сьогодні незадоволена суцільно. Будь ласка, наступна поправка... Ваша поправка не приймається, шановна колего, вона не набрала необхідної кількості голосів. 1220 – це була правка Скрипника. Вона врахована частково.Долженков вимагає по ній слово. Прошу. Дякую. Шановні громадяни України, одним з таких нововведень цього законопроекту є створення додаткових державних органів, які здійснюють державний нагляд та розробляють стандарти української мови. От авторами законопроекту запропоновано створити Національну комісію зі стандартів української мови, автор правки відповідно хоче змінити назву. Але що стосується суті цього нововведення. В країні, в якій не вистачає коштів, зі слів Реви, міністра соціальної політики, для перерахунку особам, потерпілим внаслідок професійних захворювань на виробництві, створювати додаткові державні органи та виділяти додаткове фінансування на ті органи фактично, які жодної практичної цінності не мають, вважаю недоцільним. Тому прошу цю правку поставити на підтвердження. А взагалі ці нововведення вважаю антидержавницькими, оскільки в державі немає коштів. Нічого створювати додаткові державні органи для їх фінансування для того, щоб виправдовували своє існування. Дякую. Дякую вам, І, будь ласка, коротко коментар пані Подоляк. 11:31:51 ПОДОЛЯК І.І. Шановні колеги, ми тут чуємо в залі багато тез, як би так зробити Закон про державну мову, щоб нічого не зробити і щоб залишився статус-кво. Це абсолютно конституційне право українського парламенту – створювати нову систему, нові інституції, які би забезпечили існування української мови, не говорячи вже і про розвиток, і функціонування. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ця поправка була врахована частково. Я ставлю її, на вимогу колегиДолженкова, в повному обсязі. Прошу визначатися.

зараз відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України ми маємо 30 хвилин для оголошення запитів, і ми маємо зробити це до перерви. Тому я дякую пані Подоляк, і зараз я переходжу до оголошення запитів і нагадую всім, що ми розпочнемо наступного сесійного вівторка нашу роботу з поправки 1221. 1221. Також я відразу хочу поінформувати, що наша перерва буде оголошена рівно о 12 годині, тому що на 12 годину в парламенті відбудеться надзвичайно важлива мінська платформа за участю представника України в тристоронній контактній групі Євгенія Марчука, який зробить важливі заяви. Я запрошую всіх учасників, депутатів на цю платформу і засоби масової інформації. Я також маю бути там присутня як учасник переговорів в Мінську. О 12 годині. А о 12:30 відбудеться запис уже на виступи в рубриці "Різне". 11:33:47 ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, шановні колеги, на сьогодні надійшли запити від… 217 217 депутатських запитів, і я їх всі хочу оголосити зараз. Від Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання допомоги мешканці села Великі Деревичі Любарського району, Житомирської області Бахуринській Ніні у проведенні оперативного лікування доньки Олени 2007 року народження. Віктора Развадовського до міністра оборони щодо користування земельними ділянками, які знаходяться в районі гарнізону № 84 селища міського типу Озерне Житомирського району, Житомирської області, власником яких є Міністерство оборони. Віктора Романюка до глави Адміністрації Президента України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо системних фактів перетворення Київської обласної державної адміністрації в орган по дестабілізації ситуації в Київській області. Євгена Дейдея до голови Київської обласної ради, голови Київської обласної державної адміністрації

щодо порушень органами місцевого самоврядування села Лютіж Вишгородського району Київської області законодавства України в сфері економічної конкуренції при визначені виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів без проведення конкурсу. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо бездіяльності керівництва Одеської обласної державної адміністрації та міста Одеси у вирішенні питання внутрішньо переміщених осіб в облаштуванні житла та забезпеченні їх соціального захисту. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра, директора Державного бюро розслідувань, Голови СБУ, Генпрокурора щодо притягнення до відповідальності посадових Міністерства охорони здоров'я за результатами аудиту Рахункової палати щодо ефективності впровадження проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" з питання функціонування електронної системи охорони здоров'я. Геннадія Чекіти до Одеського міського голови щодо виділення коштів на об'єкти, розташовані у Малиновському районі міста Одеса протягом 2014-2018 років.

та незаконне витрачання бюджетних коштів, а також, про необхідність здійснення перерахунку раніше призначених пенсій у зв'язку з підвищенням з 1 січня 2019 року грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом 2262-ХІІ.

Дякую.

Міністерства юстиції щодо обслуговування населення у сільській місцевості. Групи народних депутатів (Пташник, Різаненка, Єднака) до міністра внутрішніх справ щодо кримінальних проваджень, порушених за наслідками подій у Києві та Чернігові 9 березня 2019 року. Віталія Купрія до Генерального прокурора щодо бездіяльності прокурора Київської області Киричука Максима та нерозгляду звернень народного депутата України. Владислава Бухарєва до першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, Прем'єр-міністра про необхідність перегляду Висновків Міністерства екології та природних ресурсів з оцінки впливу на довкілля державними лісогосподарськими підприємствами Сумської області, в частині обмежень їх господарської діяльності та надання роз'яснень щодо правових підстав встановлення заборони всіх видів рубок Віктора Кривенка до Генерального прокурора щодо тривалого досудового слідства у кримінальному провадженні. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра щодо необхідності виділення бюджету міста Нововолинська додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та врахування пропозицій Нововолинської міської ради, що стосуються реформування вторинної ланки закладів охорони здоров'я. Ігоря Гузя до міністра освіти і науки щодо необхідності фінансування (за рахунок освітньої субвенції) санаторної школи, що діє при Волинському обласному дитячому протитуберкульозному санаторію "Згорани". Максима Бурбака до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури щодо виділення коштів з державного бюджету на ремонт злітно-посадкової смуги "Міжнародного аеропорту "Чернівці" імені Леоніда Каденюка". Групи нардепів (Крулька, Соболєва, інших) до Прем'єр-міністра, Голови СБУ, міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо вчинення протиправних дій ТОВ "Агроінвестгруп", незаконного заволодіння зерном та завдання збитків фермерам Любашівського району Одеської області. Григорія Немирі до міністра закордонних справ щодо тиску та перешкоджання з боку співробітника Генерального консульства України в Нью-Йорку - консула Кастрана Мирослава Мироновича в роботі голові комісії від від кандидата в президенти Тимошенко Юлії по закордонній дільниці в США (№900090)ХристиніСлупській. Ігоря Котвіцького і Миколи Княжицького до міністра культури, голови Київської обласної держадміністрації щодо необхідності збереження і відновлення історичних пам'яток на території Київської області (Маєток фон Мекк). Ігоря Котвіцького до начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області щодо стану автомобільних доріг у Харківській області. Групи нардепів (Ляшка, Мосійчука, всього 13-и) до міністра внутрішніх справ України щодо вжиття заходів реагування за фактами ненадання допомоги хворому та неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками (стаття 139 та стаття 140 Кримінально кодексу України). Юрія Бублика до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора про неналежний розгляд правоохоронними органами депутатського запиту щодо злісного ухилення від сплати аліментів Артемом Мочаловим, невжиття ним заходів щодо притягнення його до кримінальної відповідальності та наявність корупційних проявів у їх діях через родинні стосунки. Василя Гуляєва до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету у першому півріччі 2019 року місту Чорноморську Одеській області для проведення протизсувних робіт у районі житлового мікрорайону № 9 та завершення будівництва мостового переходу через Сухий лиман. Олександра Гереги, Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра

винесення неправосудних рішень колегією суддів Апеляційного суду міста Києва у складі головуючого судді Габрієля, суддів Гайдай та Полосенко. Групи нардепів (Новинського, Сажка і інших; всього 5-и) до міністра внутрішніх справ, Генпрокурора щодо відновлення законності в порядку в місті Миколаєві під час проведення президентської виборчої кампанії, забезпечення об'єктивного, неупередженого і повного розслідування інциденту з розгромом радикально налаштованими особами у місті Миколаєві 19 березня 19-го року агітаційних наметів кандидата в Президенти України Вілкула, нападу радикалів на жінку-агітатора Андрія Іллєнка до виконуючого обов'язки директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, начальника служби автомобільних доріг у Київській області щодо вирішення конфліктної ситуації між перевізником та мешканцями селища Биківня. Вадима Кривохатька до Голови Державної аудиторської служби щодо можливого вчинення корупційних правопорушень при закупівлі Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, голови правління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо недопущення закриття відділення ПАТ "Ощадбанку" в селищі міського

Дмитра Шпенова до Прем'єр-міністра стосовно розподілу додаткової дотації між місцевими бюджетами Дніпропетровської області. Андрія Лопушанського, Михайла Довбенка до Голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо облаштування комерційних вузлів обліку природного газу, які встановлені в установах та організаціях, що фінансуються із державного чи місцевих бюджетів, засобами дистанційної передачі даних. Андрія Лопушанського до Міністерства культури України, Львівської облдержадміністрації щодо невідкладних заходів по проведенню капітального ремонту приміщення Турківського районного Народного дому у Львівській області. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики щодо вирішення питання соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра, міністра оборони щодо виплати учаснику бойових дій одноразової грошової допомоги у зв'язку з інвалідністю та на підставі рішення суду. Ірини Констанкевич до міністра інфраструктури щодо відновлення соціальної справедливості у питанні оплати праці співробітникам АТ "Укрпошта". Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра щодо забезпечення дітей війни державними соціальними гарантіями. МаксимаБурбакадо начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, виконуючого обов'язки голови Чернівецької облдержадміністрації щодо недопущення закриття цукрового комбінату "Хрещатик" в селищі міського типу Кострижівка Заставнівського району Чернівецької області. Артура Мартовицького та Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра, голови Національної поліції, Генерального прокурора щодо невиконання вимог Закону України "Про екстрену медичну допомогу" посадовими особами Міністерства, що призвело до смерті

Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики щодо належного перерахунку Бориса Козиря до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Генерального прокурора щодо проведення перевірки забудовника ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Альянс-Груп" за фактом незаконного будівництва цілісного житлового комплексу "Зарічний" у місті Києві, та вжиття заходів реагування відповідно до вимог чинного

Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів (субвенції) у 19-му році на капітальний ремонт доріг комунального значення у Таращанському районі Київської області. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної ради щодо виділення коштів (субвенції) на капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури у Сквирському районі Київської області. Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо необхідності внесення Міністерством охорони здоров'я України змін до своїх нормативних актів у зв'язку із внесенням наказом Мінекономрозвитку України від 15 лютого 190го року № 259 професії "Лікар-хірург пластичний" (код КП 2221.2) до Національного класифікатора України" та розроблення спільно з Міністерством освіти і науки України стандарту вищої освіти для підготовки підготовки фахівців за спеціальністю "Пластична хірургія". Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо розгляду пропозицій про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336 "Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування

Олександра Кодоли до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо невідкладності здійснення ремонтних робіт на автомобільних шляхах Чернігівської області. Олександра Кірша до начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області, Харківського міського голови щодо припинення незаконних нічних автоперегонів на парковці супермаркету "Ашан" по вулиці Героїв Праці, 7 в місті Харкові. Олени Матузко до Генерального прокурора щодо вжиття заходів дисциплінарного реагування та правової оцінки неналежного ставлення до своїх службових обов'язків прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Черніченко, який діючи від імені держави Україна, вказав в офіційному документі державного органу відверто брехливу інформацію, що призводить до підриву авторитету правоохоронної системи серед громадян і як наслідок впливає на авторитет держави.

Вадима Івченка до Прем'єр-міністра щодо захисту трудових прав і забезпечення гарантій зайнятості працівників Інгульської шахти Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Дмитра Лубінця до Голови Служби безпеки України щодо досудового розслідування кримінальної справи стосовно розкрадання Держрезерву України за участі Олексія Лелюка. Олега Кулініча до Кабінету Міністрів щодо збільшення додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров'я Миргородського району. Руслана Демчака до голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо забезпечення жителів Вінницької області Вінницької області ендопротезами кульшових та колінних суглобів. РусланаДемчакадо Прем'єр-міністра щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів № 848 від 21 жовтня 1995 року. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної

про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу". Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра щодо забезпечення перерахунку пенсій військовим пенсіонерам у зв'язку з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 18-го року стосовно визнання протиправними та нечинними окремих положень постанови Кабінету Міністрів від 21 лютого 18-го року №103 та забезпечення в Державному бюджеті України на 2019 рік коштів на підвищення пенсій для цих осіб згідно чинного законодавства. Олександра Вілкула і Костянтина Павлова до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики соціального захисту інвалідів праці та справедливого перерахування сум щомісячних страхових виплат, які проводяться у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати з застосуванням з 1 березня 19-го року коефіцієнту у розмірі 1,248. Сергія Рудика до тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної служби геології та надр України щодо отримання дозволу на користування надрами з метою видобування смілянським комунальним підприємством "ВодГео" підземних вод Смілянського водосховища. Юрія Левченка до Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Голови Нацполіції, голови Київської міської держадміністрації щодо невідкладного відселення мешканців аварійного будинку №52 на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі міста Києва для недопущення катастрофи та захисту життя і здоров'я громадян.

спрямованої на фінансування санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра щодо розробки законопроекту про правосуддя дружнє до дитини. Юрія Павленка до міністра освіти і науки, виконуючого обов'язки голови Чернівецької облдержадміністрації про грубе порушення вчителями Кіцманського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ І-ІІІ ступенів прав та інтересів прийомних дітей, які виховуються у прийомній сім'ї Зборовець. Юрія Бублика до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Генпрокурора щодо порушення прав підозрюваного через тривале утримання його під вартою без оголошення вироку, непроведення у розумні строки слідчих дій, незабезпечення об'єктивного розслідування за підозрою в організації вбивства при відсутності доказів його причетності до вчиненого злочину. Павла Кишкаря і Віктора Кривенка до Голови СБУ щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Віктора Кривенка до міністра юстиції щодо рейдерського захоплення майна. Любомира Зубача і Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра щодо скасування розпорядження Кабінету Міністрів від 11 квітня 2018 року № 240 -р "Про затвердження складу госпітального округу Львівської області". Ірини Суслової до міністра оборони щодо надання переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК. Ірини Суслової до Генпрокурора, прокурора Дніпропетровської області щодо

щодо забезпечення триступеневої підготовки фахівців за спеціальністю "Туризм". Олега Осуховського до заступника Голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики, Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язки Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Глави Адміністрації Президента, виконуючого обов’язки міністра аграрної політики, голови Волинської облдержадміністрації щодо виконання планів

Леоніда Ємця до голови Київської міської державної адміністрації щодо тривалого безрезультатного вирішення питання проведення якісного ремонту вхідної групи житлового будинку по вулиці Немировича-Данченка, 5 в Печерському районі міста Києва. Сергія Лещенка до Прем'єр-міністра щодо ситуації із будівництвом школи у мікрорайоні Позняки, 4 та 4-А у Дарницькому районі міста Києва. Сергія Лещенка до тимчасово виконуючого обов'язки голови Полтавської облдержадміністрації щодо ситуації з проведенням ремонтних робіт у житловому будинку по вулиці

пам'ятки архітектури місцевого значення міста Харкова "Будинок зі шпилем". Сергія Капліна до начальника Мостиського прикордонного загону, начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби щодо надання інформації стосовно інциденту із громадськими активістами на пункті пропуску "Шегині". Групи нардепів (Співаковського, Геращенко, Іонової) до Прем'єр-міністра щодо вжиття заходів з підвищення рівня престижності праці педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти. Сергія Власенка до Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

директора Державного бюро розслідувань, директора Національного антикорупційного бюро, Генерального прокурора щодо проведення перевірки правоохоронними органами України фактів серйозних порушень в роботі ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України". Михайла Головка до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки,

державної служби категорії "Б". Ігоря Луценка до Голови Державної міграційної служби, Голови Нацбанку, Голови СБУ щодо застосування статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" до громадянкиГонтаревої В.О. Ігоря Луценка до голови Київської міської державної адміністрації щодо невідкладного здійснення заходів реагування, направлених на повернення дерев каштанів як символу міста Києва на головну вулицю столиці України – вулицю Хрещатик. АндріяГальченка до Прем'єр-міністра України щодо катастрофічного стану автомобільних доріг України Н-23 та Н-11. ОлександраСупруненка до Голови Верховної Ради щодо необхідності неухильного виконання Головою Верховної Ради вимог Регламенту та Закону України "Про статус ОлександраСупруненка до першого заступника Голови Верховної Ради… з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України щодо невиконання Головою Верховної Ради України вимог Регламенту Верховної Ради та Закону України "Про статус народного депутата України". КостянтинаЯриніча до голови Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо створення автоматизованої системи моніторингу атмосферного Дякую Т-10-21 Київське Півкільце. Ігоря Алексєєва до генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор", голови Київської міської державної адміністрації щодо проведення ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги по вулиці Косенка у Подільському районі міста Києва. Віктора Вовка до Прем'єр-міністра України щодо безконтрольного та нецільового використання державного майна, яке закріплено за Національною академією наук України і галузевими академіями, та реформування організаційної системи наукової діяльності в Україні. Я продовжую засідання на одну хвилину. РусланаСольвара до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів з обласного бюджету для забезпечення належним

Ірини Геращенко, Марії Іонової до Прем'єр-міністра щодо вжиття заходів з виділення додаткового фінансування для забезпечення оплати енергоносіїв та виплати заробітної плати працівникам галузі освіти Березанського району Миколаївської області. Едуарда Матвійчука до Комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, Комітету Верховної Ради з питань культури, Міністерства соцполітики, Пенсійного

Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо скасування пені за несвоєчасне здійснення оплати житлово-комунальних послуг. Шановні колеги, я оголосила всі 217 запитів, які були зареєстровані на цей час в Апараті Верховної Ради України. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. І рівно о 12.32 у нас відбудеться час для виступів народних депутатів Дякую всім, хто є учасниками цієї платформи, на третьому поверсі, завітати туди, бо будуть зроблені достатньо важливі заяви і повідомлення щодо ситуації на Донбасі. Дякую.

Стався збій в системі "Рада". Зараз ми проведемо ще раз запис. Але, шановні колеги народні депутати, ви ж знаєте правила. Кого немає в залі, а я… з окулярами я добре бачу, так, я бачу, хто є в залі, і я пам'ятаю ваші прізвища. Тому, будь ласка, не тисніть чужих кнопок. Будь ласка, прошу провести запис.

таке! Шановні колеги народні депутати! Дорогі українці! Юрій Дерев'янко, партія "Воля". Вчора… позавчора Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про надання посольством начебто якогось списку недоторканних, тобто тих людей, кого не може переслідувати Генеральна прокуратура. І посольство, звичайно, спростовує всі ці слова Генерального прокурора, але по факту це є величезна ганьба, коли кум одного з кандидатів у Президенти за десять днів до виборів робить такі заяви. І Генеральний прокурор не робить ці заяви вчасно, тоді, коли начебто посадова особа іноземної держави це робить у той момент часу, коли це начебто відбулося, а робить це акурат перед президентськими виборами. Мало того, звинувачення посла, яка прямо вказує про надзвичайну корупцію в Генеральній прокуратурі, і ця відповідь Генерального прокурора на ці звинувачення, на мій погляд, це відповідь цій корумпованій системі якраз з посольства Сполучених відвести увагу від того, що відбувається реально у нашій оборонній сфері: від тих всіх оборудок і мародерства, які відбуваються в оточенні Порошенка, у Президента Порошенка, у Свинарчуків, у всіх інших його любих друзів, які сьогодні обкрадають українську армію. Шановні колеги, це все також відбувається на фоні того, що ми зараз маємо дуже явні ознаки підготовки конституційного перевороту. Так, саме ознаки підготовки конституційного перевороту, який полягає в тому, щоби підмінити волевиявлення громадян на виборах, щоби захопити владу в незаконний, неконституційний спосіб. Тому що всі ті "сітки" підкупу виборців, які готуються зараз по Україні, саме свідчать про те, що влада ретельно до цього готується. Також про це свідчить те, що ЦВК не спромоглася закупити бокси, в яких мають перевозити бюлетені з ДВК в ОВК, а це означає, що створюються всі можливості длявкиду бюлетенів саме на цій ланці. Це означає можливість сфальшування виборів, це означає можливість підміни протоколів і оформлення протоколів. Мало того, величезна кількість технічних кандидатів від Петра Порошенка сьогодні створюють умови, коли більшість ОВК і ДВК контролює пан Президент Порошенко. Що означає, що цей сценарій буде розгортатися? Це означає те, що в ЦВК, якщо воно буде затримувати підрахунок голосів більше чим на добу чи на дві, це означає, що цей сценарій має можливість здійснюватись. Якщо ми будемо бачити невідповідність підрахунку голосів на дільничних виборчих комісіях, і також на ОВК, це означає, що також цей сценарій здійснюється. Якщо ми будемо бачити наявність так званих "Петровихтітушок" на ОВК і ДВК, це також означає, що цей сценарій здійснюється. Тому, шановні українці, давайте в цей раз станемо всі разом на захист наших конституційних прав і свобод, не допустимо можливих будь-яких ризиків навіть для конституційного перевороту, який сьогодні готує влада, і зробимо так, щоби погнати цих всіх людей геть і вибрати гідних нових кандидатів, які можуть змінити країну насправді. Шановні громадяни України, хочу звернути увагу на катастрофу з пенсійним забезпеченням військових пенсіонерів, яка поглиблюється з року в рік. Півмільйона колишніх військових - це переважно офіцерський склад, а третина з цієї кількості – це вдови воїнів, живуть в бідності, тому що коаліційний уряд відмовляється виплачувати їм пенсії в повному обсязі. Коли ці офіцери виконували свій військовий обов'язок, вони були потрібні владі, а сьогодні отримують жебрацькі пенсії. Зверніть увагу,довгообіцяної індексації пенсій, якою хвалився коаліційний уряд як власною реформою, військові пенсіонери в 2018 році домоглися виключно своїми масовими протестами та блокуванням будівель парламенту, уряду та Адміністрації Президента. Пообіцявши індексувати військові пенсії з січня 2018 року, уряд вже в лютому своєю постановою суттєво зменшив базу для перерахунку, фактично до самого лише окладу без додаткових виплат, таким чином зробив мінімальним обіцяне підвищення. Але, щоб не виплачувати його у повній мірі, запровадив етапність: 50 індексувати в 2018 році і ще 25 – у 2019 році. Цю незаконну норму військові пенсіонери оскаржили в суді у грудні минулого року і 5 березня цього року виграли ще і апеляцію. Зверну вашу увагу, що апеляцію подав уряд, не погоджуючись з судовим рішенням першої інстанції про негайну виплату компенсації в повному обсязі. Уряд судився з власними громадянами –півмільйоном колишніх військових, відмовляючись виконувати свої соціальні зобов'язання. І таким є на сьогодні ставлення влади до народу. За рішенням суду держава зобов'язанаодномоментно перерахувати і виплатити компенсацію військовим пенсіонерам з 1 січня 2018 року в повній мірі і за врахуванням всіх видів грошового забезпечення: основних, додаткових та разових. Але чи виконає влада це судове рішення, якщо вона проігнорувала сотні тисяч судових рішень, виграних військовими в суді проти Пенсійного фонду? "Опозиційний блок" зареєстрував проект відповідної Постанови номер 10164 від 20.03.2019 року про забезпечення перерахунку пенсій військовим пенсіонерам, якою уряд зобов'язаний привести у відповідність із зазначеним вище судовим рішенням свої нормативні акти, а також провести миттєвий перерахунок пенсій всім категоріям пенсіонерів, хто отримує пенсію по військовому закону. Звертаюсь до уряду і Президента: виконайте рішення суду і виплатіть всі кошти. Також прошу Прем'єр-міністра дати вказівку міністрам соціальної політики, оборони, внутрішніх справ, юстиції, Службі безпеки та Пенсійного фонду України негайно почати перерахунок і виплату пенсій. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Кабінету Міністрів України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступний... До слова запрошую народного депутата Бондаря. Будь ласка.

Доброго дня. Бондар Михайло, 119 виборчий округ,Бродівщина. Бущина, Кам'янеччина і Радехівщина. До мене звернулися опікуни з Радехівського району, адміністрація Радехівського району про виділення додаткових коштів на придбання житла дітям-сиротам. Станом на березень 2019 року у Радехівському районі на обліку перебуває 10 дітей-сиріт, які потребують поліпшення житлових умов. У 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, було забезпечено двох дітей-сиріт зРадехівського району житлом. До мене як до народного депутата України звертаються опікуни та піклувальники, а такожРадехівська районна державна адміністрація з проханням про допомогу у вирішенні вказаної проблеми. Зважаючи на це, а також те, що потребуючі діти-сироти, що обліковуються в Радехівському районі, досягають повноліття і після закінчення навчання залишаються без житла, щоб не допустити їх статусу бездомних та допомогти безпечно влаштувати свою долю, прошу в межах компетенції дати відповідні доручення вивчити проблему та розглянути можливість виділити з державного бюджету кошти в сумі 3,6 мільйона гривень для забезпечення десяти дітей-сиріт з Радехівського району Львівської області житлом. Звертаюся до Прем'єр-міністраГройсмана, міністра соціальної політики Андрія Реви. Надіюся на співпрацю і все-таки впевнений, що ця проблема буде вирішена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Солов'я. Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, шановне українське суспільство! Традиційно в п'ятницю я намагаюсь використати можливість виступу з цієї високої трибуни з метою того, щоб донести основні проблеми того округу, який я маю за честь представляти в парламенті. Гуцульщина і Покуття – край, який має, на мою думку, величезний економічний потенціал для свого розвитку. Це в першу чергу і туризм, це і деревообробка, це і сільське господарство, і тваринництво. І на жаль, я змушений констатувати, що ці перспективи для розвитку у великій мірі унеможливлюються незадовільним станом інфраструктури. Так, дійсно, нам за декілька останніх років вдалось зробити значний прорив у сфері відновлення доріг державного значення. Це і траса Івано-Франківськ – Чернівці, це іЯблунів – Косів, і Косів – Верховина, і Косів – Кути. Але, поряд з цим, я змушений констатувати, що цього явно недостатньо. І сьогодні ті основні транспортні магістралі державного значення, які б дозволили дати поштовх для ще більшого розвитку цього потужного регіону, на жаль, знаходяться в незадовільному стані. І я хочу зупинитися, зокрема на тих найбільш проблемнихучастках доріг державного значення, які в більшості випадків вже сьогодні перетворені на непроїзні частини. Мова йде про участок траси Р62 Ворохта – Верховина, і, зокрема, Кривопільський перевал. Я вже декілька разів, у тому числі з цієї трибуни, піднімаю питання необхідності відновлення цих 15 кілометрів цієї надзвичайно важливої траси для життєвого відновлення цілого регіону. Не менш важливою є траса Снятин – Косів: 39 кілометрів цієї дороги потребує невідкладного відновлення хоча б тих найбільш проблемних участків, які унеможливлюють нормальний проїзд по цій дорозі, тим більше, що ця дорога з'єднує два з найбільших районних центри в регіоні. Не менш в критичному стані знаходиться дорога Снятин – Тязів, це також дорога державного значення, дорога, яка з'єднує також декілька районних центрів, і дорога, яка знаходиться, на жаль, в незадовільному стані. Саме тому з цієї трибуни я не просто звертаюся, я вимагаю від Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області невідкладно приступити до відновлення цих основних транспортних артерій Гуцульщини і Покуття, оскільки саме ці дороги державного значення, їх незадовільний стан унеможливлюють розвиток цього благодатного і квітучого регіону. Прошу мій депутатський виступ оформити у вигляді офіційного депутатського звернення та надати відповідь у встановлений законом строк. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Луценка. Доброго дня, шановні друзі! Ігор Луценко, фракція "Батьківщина". Позавчора ми дізналися з великим подивом і великим сумом новину, що, виявляється, в столиці європейської країни Україна київська влада неспроможна зберегти символ Києва – київські каштани. Для багатьох київські каштани – це і є частиною історії нашого міста, спогадами про дитинство, символікою, котра однозначно сплелася з долею нашого Києва, Києва, нашої столиці. Тим не менш, в 2019 році при бюджеті більше 54 мільярда гривень столиці київська влада не спроможна зберегти ці дерева на київській центральній вулиці Хрещатик. Це є нонсенсом, це абсолютно не в'яжеться з логікою. І пояснення цьому лише одне: що київські служби, Київська міська державна адміністрація настількирозбалансовано працює, що вона не здатна скоординувати дії різних своїх департаментів, різних своїх підрозділів для того, щоб сконцентровано порятувати ці надзвичайно надзвичайно цінні і прекрасні зелені насадження, котрі завжди слугували тим, чим пишаються кияни, – гордістю Києва. І ми мусимо розуміти, що є різні фактори, котрі зараз в Європі, і, зокрема, в Києві, нищать каштанові насадження. Це є і міль, це є і реагенти, котрими посипають дороги для того, щоб танув сніг, це є, звісно, забруднення повітря. І ситуація в Києві склалася так, що для того, щоб очищати повітря, мусить працювати одна служба; для того, щоб працювати і закупати відповідні правильні реагенти для танення снігу, мусить думати інша служба; врешті "Київзеленбуд" мусить також само піклуватися про правильні породи дерев, котрі, будучи оцими каштанами, мають виживати в цих складних умовах. Це все потрібно зводити в одну точку, але, на жаль, київська влада на це неспроможна. Відповідно я вважаю, що нам як Верховній Раді України, котра опікується, звісно, честю нашої столиці, гордістю нашого Києва, треба зайнятися цим питанням, бо іншого виходу немає. І всіх запрошую: 14 година у вівторок в Комітеті з питань запобігання і протидії корупції, а саме корупція нищить зелені насадження в Києві, буде круглий стіл з цього приводу. Ми запросимо всіх експертів, всіх чиновників КМДА і будемо спільно вирішувати, як припинити цю ганьбу. Всіх запрошую, беремо участь, працюємо. Дякую.

Президент Порошенко нав'язує вам міф про ефективність своєї зовнішньої політики та свою начебто безальтернативність на міжнародній арені. Однак це – велика неправда. Порошенко та його Міністерство закордонних справ лише пливли за подіями та марнували історичний час і можливості. Через це Україна має сьогодні вкрай слабкі міжнародні позиції – переважно як принижений прохач. Від початку російської агресії Олег Ляшко пропонував альтернативи, які ігнорувалися владою або реалізовувалися з великим запізненням. У лютому 2014 року Верховна Рада ініціювала переговори за Будапештським меморандумом про гарантії ядерних держав. А в квітні 2014-го за ініціативою Олега Ляшка Рада прийняла Постанову про підтримку Женевських переговорів за участі США, Європейського Союзу та Росії, якою прямо заборонила будь-яке міжнародне обговорення питань конституційного устрою України. Однак, ставши Президентом, Порошенко одразу ж "злив", здав і будапештський, і женевський формати та погодився на вкрай невигідний для України нормандський за участі проросійських Франції та Німеччини, замість ядерних держав-гарантів та ЄС. А згодом, під тиском Франції та Німеччини, погодився на зрадницькі Мінські угоди, зокрема щодо змін до Конституції про особливий статус для Донбасу, чим грубо порушив заборону з парламентської постанови, ініційованої Олегом Ляшком. Інші приклади. Введення на Донбас миротворців ООН пропонувалися в тому числі лідером Радикальної партії ще з осені 2014 року. У березні 2015-го Верховна Рада ухвалила відповідне звернення до Ради безпеки ООН. Однак Порошенко активізував це питання перед міжнародною спільнотою лише у вересні 2017-го, змарнувавши 2,5 роки. Чи розрив Договору про дружбу та стратегічне партнерство з державою-агресором Росією. Олег Ляшко вніс відповідний законопроект у 2014-му - у день кримськогопсевдореферендуму. А Порошенко визрів до цього майже через 5 років, за півроку до президентських виборів. Нарешті курс на вступ до НАТО. У листопаді 2014 представник Порошенка Віталій Ковальчук, нині керівник його виборчого штабу, зривав підписання Коаліційної угоди, вимагаючи викинути з неї курс на НАТО. І лише принципова позиція Олега Ляшка зберегла це положення в угоді. А через 4 роки, перед виборами, Порошенко запропонував зміни до Конституції. Шановні українці, не можна більше марнувати час. Нам потрібний сильний лідер і сильна Україна. Дякую. Шановні українці, в минулу середу, 20 березня, весь світ святкував День щастя. Кожен з нас по-своєму розуміє цей день. Для когось це – родина, для когось це – заможна країна, для когось це – мирне небо над землею. Але для мешканців Смілянщини, Кам'янщини, Черкащини всієї щастя – це прості речі. Це проїхати по дорогам рідних міст, по дорогам рідних сіл, по дорогам рідних районів - і не залишити колесо, і не лишити там останні пломби зубні. це банально, це тривіально, але ми говоримо про Європу, а мріємо про те, щоби доїхати з мінімальними затратами для здоров'я і для своїх автотранспортних засобів. Колеги, хто займався і лобіював створення Державного дорожнього фонду, а я був серед авторів цього законопроекту, можливо, пам'ятають, як уряд 2 роки поспіль боровся, всіма руками і ногами, щоб цей фонд не був створений. Мовляв, це спеціальний фонд, який вимагає окремих додаткових затрат. Ми не можемо відділяти кошти від освіти, від науки і давати конкретно на дороги. Але потім цей фонд був все-таки за нашим наполяганням створений. І що відбулося? А відбулося те, що відбувається, як завжди. Кажуть, революції роблять одні, самі знаєте хто, а користуються зовсім інші. Так і з дорожнім фондом. Тепер, виявляється, це уряд Гройсмана створив цей фонд і ділить кошти на дороги. І що відбулося? А відбулося, на жаль, знову ж таки тривіальне: з 55 мільярдів гривень, які в цьому році по всій державі спрямовуються на дороги державного і місцевого значення, Смілянський, Кам'янський і Черкаський райони, принаймні та частина, яка входить в межі мого 198 виборчого округу, отримала аж одну десяту десяту від цього дорожнього фонду, одну десяту з 55 мільярдів. Таке враження, що ті, хто складали проект розпоряджень уряду, які ділили кошти, циркулем вирізали Холодноярський край, місто Смілу, Смілянський район з цих доріг. Через місто Смілу проходять дві дороги державного значення, де-юре це дороги в межах міста, і тому називаються комунальними, але де-факто це дороги державні: Н01 і Н16. Тільки на цьому тижні, тільки післяпротестних акцій і наполягання мого і моїх колег - я до речі, вдячний міський владі Сміли, яка приїхала відстояти право смілян на дороги, - нам вдалося це відстояти. Єдине, що в цьому році ми зробимо, і то завдяки моїм наполяганням - це "Прикінцеві положення" про дорожній фонд, - це 20 мільйонів гривень на дороги з Сміли на Теклине, це дорога Н16. А решта? секунд. 10. РУДИК С.Я. Прошу мій виступ вважати депутатським запитом до уряду. Буде півріччя, буде перерозподіл коштів, не діліть людей за другим…

Шановні громадяни України, звертаюся саме до вас, тому що, на превеликий жаль, в залі, до тих людей, які приймають рішення нашої внутрішньої і зовнішньої політики, а це є коаліція, нема чого звертатися, бо з 302 людей, які були у у 2016 році і сформували цю коаліцію, в залі сидить, напевно, не більше ніж 10 чоловік, це максимум. Звертаюся до вас з інформацією. Чи має право сьогодні вимагати від громадянина України, пересічного громадянина України будь-який народний депутат? Чи має право вимагати міністр? Чи має право вимагати посадовець, який є представником влади, яка була сформована правлячою коаліцією "Європейський вибір"? Напевно, що не має. А знаєте, чому не має? Якщо вищі посадовці держави України самі не дотримуються вимог закону, не виконують цей закон, вони не мають жодного права апелювати до людей. Кожен із нас може бути потенційний пацієнтом, і кожен знає, що якість лікування в тому числі залежить дуже багато від психоемоційного стану лікаря. От ми знаємо, що є кардіохірург, відомий кардіохірург БорисТодуров. Подивіться, що відбувається з ним. Коаліцією була запропонована нова формула працевлаштування на керівні посади. Дотримуючись всіх термінів і процедур, Тодуров пройшов вибір, його обрали одноголосно, в присутності представників блоку БПП і багатьох інших з коаліції, які були на цих виборах. Своєчасно були подані документи, документи були направлені на спецперевірку. Людина пройшла спецперевірку і здала документи в міністерство. Відповідно до вимог Закону України про науково-технічну діяльність (стаття 9, пункт 4, абзац 12) в місячний термін ця людина… з нею треба було заключити контракт. Вже три місяці цей контракт незаключається. Як ви вважаєте, така людина. оперуючи серце, знаходиться в нормальному психоемоційному стані? Я вважаю, що в ненормальному. Хто дав право чиновникам з Міністерства охорони здоров'я три місяці волокітити з призначенням Тодурова і заключенням контракту з ним? А найбільше, знаєте, що вразило? Національне антикорупційне бюро. "Укроборонпром" вони не розслідують вже невідомо скільки, а чергову перевірку по Тодурову назначили і попросили дати дані Ці люди сьогодні дискредитують владу і дискредитують боротьбу з корупцією. Замість того, щоби призначати Тодурова, маємо черговий ненормальний процес в Україні. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Литвина. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, дорогі друзі! Декілька тижнів тому я інформував вас про жахливу ситуацію, яка склалася з вини Міністерства соціальної політики. Про що йде мова? Вже три місяці не відбувається фінансування дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія". Що це за центри і чим вони займаються? Ці два дитячих державних центри займаються тим, що надають послуги по оздоровленню та відпочинку дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, а також дітей учасників бойових дій. Внаслідок відсутності фінансування цих двох центрів під загрозою стоїть виконання тих самих державних програм, що дозволять цим категоріям дітей, у яких або нема батьків, або навіть якщо вони є, то внаслідок тієї геноцидної політики і програми уряду, яка сьогодні відбувається, вони, на жаль, не в змозі дати можливість і забезпечити своїм дітям елементарні можливості для їх оздоровлення. Вже на наступному тижні внаслідок невиплати заробітних плат працівникам центру дитячого, заборгованості за електроенергію та штрафні санкції ці заклади можуть припинити свою діяльність. Тому Радикальна партія на чолі з Олегом Ляшком вимагає від Міністерства соціальної політики, від діючого уряду припинити ці жахливі знущання та експерименти над дітьми і негайно відновити фінансування з державного бюджету цих двох дитячих центрів, і щоб кошти платників податків йшли не на фінансування передвиборчого фонду Президента, який і без того збільшив свої статки у 80 разів, і це тільки за офіційною інформацією, щоб кошти платників податків йшли не на космічні зарплати і премії державних чиновників, не зрозуміло за що, а щоб вони працювали на збереження здоров'я наших з вами дітей та молоді. Вся країна бачить, що деяких працівників уряду менше всього турбує, де будуть оздоровлюватися українські діти і чи взагалі це відбудеться. Тому що і ці чиновники, і їх діти оздоровлюються і лікуються, на жаль, не в Україні, а деякі з них навіть є громадянами інших держав. Але це не означає, що на українських дітях треба ставити хрест. Команда Радикальної партії Олега Ляшка не дозволить цього зробити. Саме тому ми добилися виділення коштів на державну програму по ремонту, реконструкції та будівництву нових водноспортивних комплексів в Україні на 2019 рік, щоб в Україні з'являлися не лише бізнес-центри, заправки, торгівельні комплекси і таке інше, а щоб створювалися такі необхідні нашій країні умови, завдяки яким ми зупинимо масове вимирання українців і багатомільйонну міграцію, яка сьогодні відбувається нашої талановитої та освіченої нації. Дякую. Україна все більше перетворюється на країну, яка не хоче займатися своїми проблемами. Чому? Тому що відсторонюються ті, хто повинні ними займатися. Наприклад, в моєму окрузі 213-му на Троєщині з'явилася нова проблема проблема, яка з'явилася завдяки зусиллям міської адміністрації, районної адміністрації та правоохоронців. Що відбувається? Закриваються та зносяться маленькі ринки, на яких продають харчові продукти, а замість них будуються великі гральні павільйони – 800 метрів, дві тисячі метрів, гральні павільйони, в яких залишають гроші люди, які, повертаючись з роботи, хочуть трошечки трошечки збільшити свої статки. На жаль, їм це не вдається, потім вони намагаються відігратися, вони йдуть до дому, виносять все, що завгодно, все, майже все залишають в ломбардах, які знаходяться біля цих гральних закладів, а потім ідуть і, вибачте, але витворяють злочини, тому що іншого для себе шляху не бачать. На районі зростає криміногенна ситуація, вона погіршується. На районі відбуваються ті рухи, які нікому не подобаються, окрім тих, хто будують ці гральні салони, окрім тих, хто "кришують" ці гральні салони і окрім тих, хто дає дозволи на ці гральні салони: районна адміністрація, міська адміністрація, а також правоохоронні органи, які "не помічають" ці гральні салони. Може, вони там не бувають, а, може, у них якась сліпота тимчасова, коли вони біля цих гральних салонів. Але єдине, що я зараз бачу, - це обурення людей, що Троєщина і весь Київ перетворюється на міні Лас-Вегас. І люди запитують в мене: чому так відбувається? Мабуть, тому, що ніхто не хоче регулювати це питання. Ще з 21 січня 2015 року в парламент поданий законопроект за моїм авторством, який має назву: "Про державне регулювання азартних ігор". І він може виправити ситуацію. Є інші законопроекти, які теж можуть впливати. Але парламент чому не хоче розглядати. Мабуть, тому що в парламенті є люди, які не зацікавлені в тому, тому що вони отримують свої надприбутки, а це мільярди гривень. Не мільйони, не сотні мільйонів – мільярди гривень. І саме тому я хочу сказати, що або держава займеться цією проблемою, або буде масовий бунт, коли люди будуть зносити ці заклади. Я – за правове рішення. Тому не спонукайте людей до того, чому ви їх підштовхуєте. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаОстрікову. Доброго дня, шановні українці. Оскільки до президентських виборів залишилося буквально лічені дні, то я думаю, варто проаналізувати, як і скільки витрачає влада на прихований і непрямий підкуп виборців. І почати тут варто з виплат пенсіонерам. Це ті разові виплати з коштів, які сплатили до бюджету власники автомобілів на єврономерах при їх митному оформленні. Чомусь на нараді, як освоїти ці 8,6 мільярди гривень, був присутній і Президент, хоча це нарада в Пенсійному фонді, який підпорядковується Кабінету Міністрів через міністра соцполітики, і до чого тут, здавалося б, Президент. Так от, ці 2 тисячі 410 гривень, їх виплатять двома рівними частинами: частину першу виплатять у березні – тисячу гривень, і тисячу гривень виплатять у квітні. Тобто перша виплата до голосування, і потім після голосування - друга тисяча, після голосування. Це отримають 2 мільйони пенсіонерів з низькими пенсіями. І я вважаю, що говорити про цю тисячу можна так, як колись говорили про "Юліну тисячу". Зараз називають "Петіна тисяча". Ще одна форма, яку також можна вважати непрямим підкупом, є виплата субсидій живими грошима. Тож велике таке, "велике" у лапках,співпадіння, що 4 мільйони домогосподарств отримають півтори тисячі гривень готівкою саме перед виборами. І поки експерти сперечаються, чи це вплине на збільшення заборгованості по комунальним послугам, і чи це призведе до економії нашого з вами споживання тепла та інших енергоносіїв, то люди отримають ці гроші живими коштами і встигнуть проголосувати. Наступне ноу-хау – це роздача матеріальної допомоги при програмі "Турбота". Про це, до речі, заявляв і міністр внутрішніх справ. У Києві, Одесі, Харківській і Київській областях в штабах відбирають людей соціально незахищених і пропонують їм матеріальну допомогу в обмін на їхній голос. Якщо людина погоджується, то її вносять у список - і управліннясоцзахисту виділяє їй матеріальну допомогу. І ще одна схожа схема, також на цю ж тему, це знову ж таки про пресловуту тисячу гривень. Це на сесіях рад в обласних центрах перерозподіляють бюджет, знімають з видатків на школи, стадіони, лікарні і знову ж таки виділяють матеріальну допомогу. Чому я зараз про це говорю? Бо жодні рухи: ЧЕСНО, ОПОРА і так далі, які фіксують порушення на виборах, - чомусь не помічають цих величезних на мільярди гривень порушень, які вчиняються чинною владою з метою зберегтися при владі. А якісь дрібниці, як не в тому місці встановлена рекламна конструкція чи не зазначений замовник, на жаль, тут шукають скоринку в оці, а не помічають отаку величезну рибу і величезні порушення. Разом з правоохоронцями, які… СБУ вважає рекламну конструкцію "Самопомочі" і Садового загрозою національній безпеці, 10 секунд, будь ласка ОСТРІКОВА Т.Г. … які відбуваються у неї під носом. Тому я закликаю всіх українців прийти на вибори і пов'язати ваш голос із вашим щасливим життям наступні 5 років в Україні без корупції і олігархів. Дякую. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Спориша. Шановні народні депутати, вже протягом року триває переписка з Президентом, Прем’єр-міністром і міністром оборони з приводу відновлення діяльності військового госпіталю в місті Новоград-Волинському. Аргументи жодним чином не діють, хоча ми бачимо на зовнішній рекламі - там красиво слово "Армія". Так от, в місті Новоград-Волинському, це споконвіку військове містечко, розташовані 4 військові частини, загальна чисельність військових більше 4 тисяч. Якщо брати ветеранів військової служби, ветеранів війни, взагалі військових пенсіонерів, це ще 5 тисяч. Мобілізовано під час подій відомих лише з міста і околиць 2,5 тисячі людей. 248 загинуло, 1 тисяча 300 дістали поранення і каліцтва, майже 8 тисяч людей мають статус учасника бойових дій. Донедавна діяв військовий госпіталь. Його прикрили. Звернення щодо відновлення госпіталю, приміщення є, все необхідне є для цього, отримав відповіді: в 18-му році, в 19-му році, а тепер у 20-му, якщо будуть кошти. Виникає питання, скільки потрібно ще виділяти коштів і скільки ще будуть красти для того, щоб передбачити дещицю на відновлення госпіталю? Останню відповідь, яку я отримав, як каже один політик український: "Завжди відповідьшедевральна і заслуговує на те, щоб її прочитати". В Новоград-Волинському гарнізоні дислокуються, цитую: "Військові частини А0409, А3814, А2925, А2076, структуру медичних підрозділів яких приведено до стандартів НАТО і які в повній мірі здатні надати необхідну медичну допомогу для особового складу". Первинну медичну допомогу. А як бути сім'ям, а як бути тим, хто звільнився зі служби, а їх майже 8 тисяч, я сказав? Правда, в кінці отримуємо ще одну приписку: "Відносно до Закону про реформу один терапевт на 2 тисячі людей, і заспокойтесь, ми вам нічого не будемо робити". Скажіть, будь ласка, я звертаюсь до головуючого, хоча б один раз ви дали доручення, щоб провели аналіз, як виконуються або як реагують на депутатські запити! Верховну Раду перетворили, я не знаю в що. Відповідь підписує, як правило, десятий заступник, хоча має давати відповідь той, кому це адресується. Я вимагаю, щоб надали відповідь в плані того, як буде позитивно вирішена ця проблема. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Головка. Я хочу з парламентської трибуни привернути увагу до оцієї жінки, до її безпеки, до її долі – це Світлана Підпала, активістка з Одеси, одна з багатьох одеситів, які борються за те, щоби їхнє місто залишалося красивою перлиною у складі України, яка, зокрема, виступає за збереження Літнього театру – важливого для багатьох одеситів місця, яке зараз хочуть забудувати, перетворити на чергове місце торгівлі, продажу і офісів. Ви всі знаєте про те, як важко одеській громаді відстоювати свою позицію, своє місто. Пряму відповідальність за це несе Генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, Президент України, які не забезпечили розслідування жодного нападу на жодного одеського активіста, до покарання тих, хто ці напади робив і організовував. В Одесі немає людей, які не знають, хто ці напади робив і хто організовував, але центральна влада України вирішила, що в обмін на прикриття бандитів вона отримає їхню підтримку, голоси на виборах і інше сприяння. Це жахливий розрахунок, який нічого доброго не не принесе ані Україні, ані Одесі, ані тим, хто бере участь в цих операціях. Але я сьогодні, поки в країні Генпрокурор Луценко і поки Президент Порошенко, хотів, щоб ми захищали цю жінку і всіх інших одеситів. Ми хочемо, щоб ви знали: ви не самі. Ми в багатьох містах переживаємо за вашу долю, дивимося за вашими справами і попереджаємо потенційних нападників, не творіть нову історію про смерть КатериниГандзюк, не чіпайте людей. Українці все одно будують міняти владу – це в нашій крові, це в наших правилах. І той, хто сьогодні почувається безкарним, дуже швидко може опинитися на лаві підсудних. Не беріть такий гріх на душу. Дякую ще раз Світлані і всім одеситам за стійку позицію. Ми з вами, і ініціатива "Захисти", яку ми робимо якраз для того, щоб з вами нічого не ставалося, завжди прийде на допомогу.

СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч", місто Харків. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні українці! Сьогодні своїм виступом з цієї трибуни я хочу привернути вашу увагу до проблем із руйнуваннямісторико-архітектурної спадщини Харкова, які відбуваються фактично за мовчазної згоди і сприяння Державної архітектурно-будівельної інспекції та, на жаль, згоди місцевої влади. Харківщина – одна з лідерів по кількості історично-культурних пам'яток, але архітектурні шедеври швидкими темпами занепадають і, на жаль, руйнуються. В області Харківській зареєстровано 937 об'єктів місцевого і 34 пам'ятки національного значення. При тому збереглися вони скоріше не завдяки, а всупереч діяльності місцевої влади. Наразі у Харкові навіть не існує базових речей, як бази для збереження історичної спадщини –історико-архітектурного опорного плану міста. Основні причини руйнації таких пам'яток – це відсутність банальних речей: охоронного договору та банальної реакції на порушення норм утримання історичних будівель. У більшості будинків пам'яток не підписаний охоронний договір власника з органами управління. Результат: за останні кілька років Харків втратив понад 20 великих історичних споруд, саме вони ушкоджені настільки, що більше не відповідають критеріям пам'ятки архітектури, фактично вони вже є втрачені для міста Харкова. Ще одна причина – це тотальне порушення норм утримання історичних будівель. Неналежна реакція ДАБІ та ігнорування багатьох її приписів з боку власників будівлі призводить до того, що вони замість реконструкції роблять повну перебудову на місці колишніх історичних пам'яток і не несуть, найголовніше, за це жодної відповідальності. останній приклад, про який я хочу розповісти з цієї трибуни, – це пожежа у старовинному будинку зі шпилем у центрі самого Харкова, це черговий результат такої безгосподарної діяльності місцевої влади. Це історична будівля в самому центрі Харкова, побудована в 50-х роках минулого століття. Раніше в ньому на першому поверсі знаходився найбільший у Харкові книжковий магазин. Замість того, аби таку пам'ятку охороняти, місцева влада передала перший поверх і підвали у приватні руки. Зараз у цих приміщеннях знаходяться 4 заклади харчування. Попри історичну цінність у підвалах будинку постійно ведуться роботи з перебудови, руйнуються несучі стіни, фундамент та інші речі. Мешканці будинку, а таких понад 800, заявляють про постійне самовільне і несанкціоноване втручання і зміни інженерних комунікацій. Державна архітектурно-будівельна інспекція надала припис про зупинення цих будівельних робіт, якого власники закладів харчування вперто не дотримуються. В кінці минулого року ДАБІ провела перевірку та видала відповідний припис: негайно припинити будь-які роботи з перебудови приміщень. Реакції на нього, на жаль, нуль. На численні звернення мешканців будинку до місцевої влади відповіді нуль. Руйнування історичної пам'ятки, на жаль, в самому історичному центрі міста Харкова триває. Я вимагаю негайної реакції Державної архітектурної будівельної інспекції, обласної прокуратури на порушення законодавства щодо охорони пам'яток історії.

Дякую. І запрошую до слова народного депутата Спориша. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 164 виборчий округ, Тернопільщина. Шановні колеги, я їжджу, спілкуюся з українцями, і хочу сказати, що добра половина сьогодні українського народу ненавидить нашу владу. Ви уявляєте, що зла половина готова з цією владою зробити? Я хочу сказати, що те, що відбулося цього тижня в Кабінеті Міністрів – це чергове приниження українців, це плювок в обличчя українців, це обтирання ніг об український народ. Те, що урядГройсмана прогнувся перед знахабнілим чиновником Коболєвим і скасував конкурс, і продовжив йому контракт. Це ще раз підтвердження того, що ця влада і цей уряд не відстоює позиції української держави і українського народу. Ця особа, так званий Коболєв, який сьогодні собі знахабнів і виписує космічні премії, заробітні плати, довів до того, що згідно звіту про Держаудитслужбу йому підконтрольне підприємство "Укртрансгаз", яке є підконтрольне підприємству НАК "Нафтогазу", зазнало збитки в 17-му році році 24 мільярда, а в 18-му - майже 30 мільярдів гривень. Це понад 50 мільярдів гривень зазнали державні підприємства збитки під керівництвом так званого того Коболєва – молодого реформатора. В кінцевому результаті ми бачимо, що за що ж йому влада продовжує контракти. За те, що не збільшується видобуток природного газу? За те, що немає програми енергоефективності? За те, що сьогодні державним підприємствам наносять збитки? В тому числі "Укрнафта" зазнала збитки завдяки правлінню НАК "Нафтогазу" порядку більше 5 мільярдів доларів. Це вкрадених 8,4 мільярда кубометрів газу, яких сьогодні в судах доведено, що незаконно було вкрадено в "Укрнафті". Тобто ми бачимо, що свідомими кроками, діями НАК "Нафтогаз", керівництво –Коболєв, наносить державі шалені збитки, розкрадаються великі запаси газу, вимиваються державні кошти, виписують собі космічні премії в розмірі 1,5 мільярди, заробітні плати, потім ті всі кошти перераховують в офшорні рахунки за кордон своїм родичам. І жодної реакції зі сторони правоохоронної системи. Відмова у порушенні кримінальних справ, відмова у притягненні тих злочинців до відповідальності, а уряд Гройсмана все це покриває, в черговий раз прогнувся перед знахабнілим чиновником. Досить терпіти тих коболєвих-свинарчуків, які в "Нафтогазі" сьогодні розвелися, які сьогодні добивають нашу економіку. Україна втрачає конкурентні переваги на міжнародних ринках. Україна перетвориться на сировинну державу, де немає, не створюються робочі місця, де українці виїжджають на заробітки через те, що сьогодні уряд веде злочинну політику. Тому Всеукраїнське об'єднання "Свобода" вимагає негайно усунення цієї персони з займаною посади. До правоохоронних органів звертається: відкрити кримінальні справи за незаконні премії, за незаконні виплати, за крадіжки в НАК "Нафтогазі", за крадіжки в "Укртрансгазі" і інших державних компаній і притягнути цього Свинарчука до відповідальності. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаМосійчука. ІгорМосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Протягом останнього місяця разом з Олегом Ляшком ми відвідували місто Пирятин, місто Гребінки, місто Кременець, Збараж, Тернопіль. Це Тернопільщина, моя рідна Полтавщина. І скрізь люди просто стогнуть, люди знаходяться на межі зубожіння, бідності, куди їх кинув цей уряд імпотентів. І коли наша фракція на чолі з Олегом Ляшком пішла до уряду вимагати не продовжувати контракт зі злочинцем Коболєвим, який пограбував на 1,5 мільярди гривень українську державу, а 1,5 мільярди – це КамАЗ, самосвал, так, з гіркою, грошей, то 84-річну пенсіонерку з Боярки, яка йшла з нами, била охорона. Нас не допустили і по-злодійському продовжили контракт. І в контракті записано: 500 тисяч гривень заробітної плати Коболєву в один день. В один день! Це при тому, що люди зводять кінці з кінцями, на хліб не мають. Щойно була "година запитань до Уряду", на якій вибив Олег Ляшко і наша команда зобов'язання заплатити медпрацівникам Одеського університету заробітну плату, працівникам автодору. В країні хаос і анархія. Мародери в "Оборонпромі". Правоохоронні органи воюють між собою: ГПУ з Нацполіцією, СБУ з Нацполіцією, Нацполіція з НАБУ, САП з НАБУ. Ніхто… Вже "чорт ногу зламає" в правоохоронних органах. Не притягнутий до відповідальності жоден злочинець, жоден корупціонер. Саме тому Олег Ляшко, наша команда, вимагаємо зараз, розуміючи, що через тиждень країна буде мати нового Президента, відібрати дипломатичні і службові паспорти вКоболєва, Супрун, в керівництва "Оборонпрому". Не дати їм втекти з країни. Служба безпеки України має заборонити виїзд з країни чиновників на період виборів для того, щоб після виборів негідники, які грабували країну, повернули кошти платникам податків, до державного бюджету. Якщо це не відбудеться, то сидіти і відповідати будуть ті, хто випустить крадіїв з країни,

Іван Спориш, 15-й округ, Вінниччина. Для мене як для народного депутата, зразу кажу, от як людина з села, який проживає постійно в селі і ніколи в житті не жив у місті, за виключенням роботи у Києві, ви знаєте, мене дивує оце дикунство, яке сьогодні у нас є у Верховній Раді, оцей популізм, який у Верховній Раді. Я сьогодні дивуюся витримкою Прем'єр-міністра. Дійсно, він сьогодні показав витримку, як державник, як людина, яка відповідає за країну, і він дійсно справедливо себе вів, і показав культуру, я думаю, на відміну від інших. Я думаю, що ми повинні сьогодні з цієї трибуни не говорити за популізм, я дуже хотів би своїм виборцям всім сказати, виборцям всієї України, щоб вони взагалі не дивилися телебачення до 31 березня. Ми сьогодні з цієї трибуни повинні говорити за Павла Гриба, якому дали 6 років, і сьогодні телебачення повинні за це говорити; ми сьогодні повинні говорити за Євгена Марчука, який сьогодні давав інтерв'ю і розказував як там на сход; за те, що ОБСЄ не допускають там і таке інше, щоб вони бачили правду в нашій країні. Ми сьогодні повинні говорити за наших полонених моряків, які сьогодні дійсно, 24, в полоні. І, я думаю, що не кожен з народних депутатів, навіть ті, які зараз кричать з залу, вони сьогодні не підійшли до столу і не написали лист нашим морякам, але більше вони говорять, чим роблять, оце наша біда. А, я думаю, ми повинні всі підтримку дати нашим морякам полоненим і написати їм лист підтримки, що вони прийдуть до нас, і повернуться в Україну. Ми сьогодні повинні з цієї трибуни не за популізм і вибори говорити, а говорити за кримських татар, які сьогодні несуть муки, за Крим, які сьогодні дійсно є патріотами і переживають цей російський режим. Оце, на жаль, ми навпаки все говоримо, бо не так все погано, як хотілося б почути. Нам сьогодні всі опозиційні фракції, які є у Верховній Раді, вони все нам дали песимізм,: от все не так, все пропало. У нас немає оптимізму. чим, я більш чим впевнений, і так поважають всі наші виборці, люди з села, люди із усієї України, що все-таки більше у нас зроблено позитивну, чим негативу. І так само, як Кабінет Міністрів, який зробив в рази більше, і так само, як Президент, який зробив, мабуть, у рази більше чим всі президенти. Але, на жаль, нам цікаво критикувати тих, хто працює. Ми сьогодні повинні не тих критикувати, хто працює, бо, хто працює, той допускає помилки, і над цими помилками повинні всі разом працювати, а не вискакувати тут. Я думаю, до виборів до Верховної Ради ми повинні, не знаю, яким способом, але коли будуть вибори до Верховної Ради, ми повинні взагалі заборонити оцей популізм у Верховній Раді. Я хотів також ще декілька слів сказати, що ми з вами повинні говорити за те, що ми… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд, будь ласка, завершуйте. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Лозового. АндрійЛозовой, Радикальна партія Ляшка. "І все на світі треба пережити, бо кожен фініш – це по суті старт. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт", – писала велика Ліна Костенко. Ліна Василівна відзначила днями свій день народження, і я думав, яка гордість з таким велетнем думки, як велика Ліна, жити в один час. Яка гордість жити в один час з тими, хто на фронті захищає нашу незалежність. І який сором жити в час з такою владою, як у нас є сьогодні. Коли парламент виділяє безпрецедентно великі кошти на українське військо, їм на п'ять танків виділили гроші, а на фронт і- один. І те, що краде на армії Порошенко і його оточення, – це відірвана рука, це відірвана нога, це покалічені люди вертаються, кращі-кращі, звідти.

І вашій владі все одно має прийти кінець, бо країна від вас втомилася. Втомилася від страшної бідності, втомилася від бардаку. Українцям потрібен порядок, гідне життя і впевненість в завтрашньому дні. І наша команда, наш лідер – народний президент Олег Ляшко – має силу і волю навести порядок в Україні, має все для того, щоби українці жили достойно, в українців була робота, була достойна зарплата, була пенсія, за яку можна жити, а не виживати, щоб у країні була якісна і доступна медицина, а не так, як сьогодні Супрун її добиває, щоби були тарифи, які люди можуть платити, а не так, як сьогодні, коли мільйони українців просто не знають, як їм вижити з такими захмарними тарифами, які ця влада робить, навіть субсидію отримати не можуть. І коли нам влада розказує, як усе добре, і кажуть, що нема оптимізму, представник коаліції щойно говорив… Ви знаєте, у людей справді немає оптимізму від того, що мільйони українців просто не знають, як зібрати дітей у школу, як купити ліки, в яких вдома пустий холодильник. Оптимізм буде і надія буде, коли буде Ляшко і буде порядок в Україні, і буде гідне життя, а не так, як сьогодні, до чого ви довели країну. Президент Ляшко – це повний холодильник кожній сім'ї, президент Ляшко – це робота для кожного українця, а не щастя для нього їхати за кордон в пошуках кращої долі, до чого довели ви, президент Ляшко – це захист української культури, української освіти, це доступна якісна медицина, мораторій на закриття лікарень і ФАПів, це повернення пільг чорнобильцям, афганцям, іншим пільговим категоріям, президент Ляшко – це порядок в Україні. Слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутатаНичипоренка. Немає, так, Ничипоренка? Народний депутати Ємець, йому ще передав словоКривошея. Прошу, регламент – 6 хвилин. Дякую. Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Сьогодні я свій виступ я присвячу декільком питанням. Почну з локальних наших київських питань. привітати всіх киян і гостей нашої столиці з тим, що нарешті за 10 років роботи зрушилося з місця питання реконструкціїБортницької станції аерації. Мешканці Броварів і навколо, а також ті, хто їдуть з Борисполя в Київ, вони розуміють, про що іде мова. Питання реконструкції цієї станції, тим паче на воротах гостей України та столиці до Києва, ну, це питання честі було для нашої для нашої держави і для нашого славного міста. Але що стояло супротив цього? Були знайдені навіть гроші і ресурси на реконструкцію. Найбільша зовнішня інвестиція в світі уряду Японії – це була в Україні. мільярд доларів потрібно на реконструкцію цієї станції. В Україні, звичайно, цих грошей не було, як і немає на сьогодні. Але дружня нам Японія готова за власний кошт провести реконструкцію Бортницької станції і, власне, єдина їх вимога була, щоб ці гроші не вкрали. І за часів Януковича, ну, цю вимогу сприймали як ту, яка є неприпустима для реалізації проекту, а японці сказали, що ми не будемо гратися в жодні відсотки на корупцію і просто відмовилися ці гроші перераховувати. Уряд Януковича пішов 5 років тому, і цих 5 років йшла наполеглива робота з приводу того, щоб переконати японську сторону, що в Україні ситуація навколо реконструкції станції змінилася, кошти всі підуть лише на реконструкцію і було запроваджено ряд гарантійних процесів, а саме, японська сторона контролюватиме кожну стадію – як проектні роботи, так і роботи з фізичної фізичної реконструкції. І на сьогодні, ну, я хочу з радістю констатувати, на сьогодні Київ оголосив конкурс на початок фізичних робіт з реконструкції станції. Тобто ми можемо констатувати, що робота... Чому я про це говорю не лише як киянин, а як керівник групи дружби з японським парламентом? Ми цих п'ять років постійно і наполегливо працювали над реалізацією цього проекту. На рівні українського парламенту це була робота як зміни законодавства, в тому числі і податкового конкретно під можливості залучення цих коштів, так і робота з українським урядом і з урядом Японії на те, щоб були всі впевнені, що той рівень гарантій відсутності корупції в цьому проекті, ну, дозволить нам бути впевненими, що кошти японської сторони підуть на реконструкцію, і не лише нам, а і японцям, яких надзвичайно складно переконати в цьому питанні, і вони приступають до фізичної реалізації лише за наявності абсолютної впевненості в тому, що корупції в цьому процесі не буде. Тому ще раз вітаю киян і гостей нашої столиці. Цей процес пішов. Вітаю свого колегу Віталія Сташука, на окрузі якого знаходиться ця наша спільна міська проблема (я б сказав, загальнодержавна проблема), і він брав безпосередньо участь як заступник, мій заступник керівника керівника групи дружби з Японією, як депутат, на окрузі якого знаходиться ця станція, в цьому проекті. І ми бачимо, що є вже ефект реальний від нашої роботи, реконструкція починається. Час, який пройде на реконструкцію, ну це не буде ні один, ні два місяці, але робота вже пішла, її не зупинити, тому це, без сумніву, така локальна, дуже прагматична, але наша спільна перемога над тим, щоб у нас був європейський простір на в'їзді в'їзді до Києва і для киян європейське свіже повітря, і ми надихаємося тим, що запах тих сакур, які були посаджені по Києву, тепер зможуть відчути кияни повноцінно. Тепер переходимо до іншої частини нашого питання, власне, до того, наскільки ефективним є парламент. От мова не йде лише про традиційно відсутніх депутатів сьогодні в стінах українського парламенту. П'ятниця – це демонстрація того, чим насправді є український парламент, наскільки він є відповідальним, а точніше, це демонстрація безвідповідальності й непрофесійності, коли замість того, щоб ми могли працювати над законами, а нам кожної п'ятниці роздають порядок денний, який складається з законопроектів, ну, ми можемо лише констатувати вчергове, що виборча система і робота парламенту потребує Але повернемося до Закону про мови. Вже місяць, як ми цей закон опрацьовуємо, і три тижні, як він слухається в стінах Верховної Ради. Я не відкрию великий секрет - це видно з виступів депутатів українського парламенту, - політичної волі на сьогодні в тому, щоб цей закон було прийнято до завершення президентської кампанії, немає. Частина кандидатів в президенти, очевидно, боїться того, що це, як вони вважають, відверне від них виборців сходу. ми можемо констатувати лише той факт, що цих три тижні парламент займається профанацією діяльності. Це мільйони гривень, які б могли бути витрачені на життєдіяльність… нашої роботи, це мільйони гривень, які платять наші громадяни вигляді податків, у тому числі і ті, які отримують сьогодні і субсидії і знаходяться на межі бідності. Це мільйони гривень, які насправді витрачаються в ніщо. Бо ми бачимо, як голова комітету тут знаходиться в ситуації, де він вимушений декілька тижнів відповідати… …на безглузді питання, які йому звучать. І мета їх не є в поліпшенні закону тощо, мета їх лише є затягнути процес і довести до завершення виборчої кампанії обговорення цього...

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, ви бачили, як сьогодні вранці нам ледь не довелось заблокувати трибуну уряду для того, щоб вирішити елементарне питання: виплатити багатомісячні борги по заробітній платі, зокрема для працівників 15 тисяч колективу Одеського медичного університету і дорожніх працівників з Покровського і інших районів Дніпропетровщини, які з грудня не отримують заробітної плати. Прем’єр-міністр спочатку заявляв, що боргів по зарплаті немає, потім подзвонив голові "Укравтодору" - виявилося, що борги по зарплаті є. Після цього дав доручення виплатити ці борги. Оця історія із вибиванням боргів для робочих людей показує одну очевидну істину для кожного українця, крім влади: в країні повний хаос, бардак і анархія. Влада імпотентів, яка не знає, що відбувається в країні, влада імпотентів, яка не контролює ситуацію, яка довела країну просто до повного повного розгардіяшу і бардаку. І керівники Міністерства охорони здоров'я, в підпорядкуванні якого є Одеський національний медичний університет, і керівники Укравтодору, яким підпорядковуються дорожники Дніпропетровщини і інших областей, які місяцями не отримують заробітної плати. Ці керівники отримують мільйонні зарплати щомісяця і отримують їх вчасно. Я абсолютно впевнений, що треба припинити виплати їм зарплати, поки не будуть закриті борги, і поміняти закон. Спочатку виплати зарплату робочим людям і тільки потім – керівникам, а не навпаки – собі призначають мільйонні зарплати, мільярдні премії, робітникам місяцями місяцями нічого не платять, їхнім дітям і сім'ям немає за рахунок чого купити кусок хліба, а влада нам розказує як все добре живеться і як вони вирішили всі проблеми. Їм добре живеться за рахунок українців. Залізли в кишеню до кожного, ограбили, 5 роківграбили, і тепер за місяць до виборів імітують подолання бідності. То пенсіонерам пообіцяли добавити, то мамам з діточками пообіцяли добавити, то ще комусь пообіцяли добавити. А за чий рахунок це піршество? І за чий рахунок все це гуляння? Я вам скажу, за чий рахунок. Дають подачки перед виборами для того, щоб потім наступні 5 років грабить. Тому я звертаюся до українців. 31 березня ми з вами зможемо змінити все: вичистити це гниле болото, дармоїдів і імпотентів, які не здатні захистити людей праці, які не здатні проводити економічну політику в інтересах України і в інтересах українців, щоб люди заробляли в рідній країні, щоб не їхали по закордонах. 31 березня ми з вами можемо змінити все, і виберемо, виженемо, вичистимо це болото. Сьогодні нам брешуть, соціологію вішають на вуха брехливу, маніпуляції, які високі рейтинги у Порошенка, які високі рейтинги і в інших, і які низькі рейтинги в Ляшка. Дорогі українці, я вам хочу сказати, на виборах 14-го року мені теж розказували: 8 місце і 3 проценти рейтинг. За 10 днів до виборів… За 10 днів до виборів оприлюднювали брехливу соціологію. Через 10 днів в 14-му році я посів з вашою підтримкою третє місце. І на цих виборах ми з вами візьмемо перше, тому що так далі жити не можна, залишати країну в тій ситуації хаосу, бардаку, який є, не можна. Ми маємо наводити порядок: жорстко, справедливо, наполегливо. Ви бачте, як я вмію боротися. Покажіть мені хоч одного політика, який може отак в очі кому завгодно: Президенту, Прем'єру, кому завгодно. Покажіть мені, хто за вас перегризе їм горло. Покажіть мені, хто в цій країні, крім Ляшка, за вас любому в очі скаже правду. Ніхто. Тому що їм, по-перше, байдуже ваші інтереси, а, по-друге, вони бояться. У них немає ні характеру, ні сталевих нервів, ні вміння сказати правду. У мене є. Отак, як я їх сьогодні строю, і раньше, отак буде Президент Ляшко керувати. Вони всі у владі будуть літать, як драні віники. Я не дам васграбити, я не дам вас обманювати, я не дам їм на вас наживаться, і ніхто з них не буде отримувати зарплату, поки робочі люди не отримають зарплату. Більше того, наведу порядок з оплатою праці. Що це таке? Продовжують контракт з головою "Нафтогазу", і каже, розводить Прем'єр руками: "Я не можу вернуть півтора мільярда гривень премії, які Коболєв собі виплатив". У мене питання: а нащо ви тоді треба, якщо ви не можете припинити грабіж, якщо ви не можете з офшорів вернути гроші, куди вони вивели; якщо ви можете дозволяти мільярдами красти у пенсіонерів, у дітей, у інвалідів, у сиріт, у робочих людей, у багатодітних? Мільярдами крадуть, виводять в офшори. І він розводить руками, каже, що "я не можу". Порошенко не може, Гройсман не може, ще хтось не може. Так нащо ви нам треба, якщо ви не можете? Тому у нас з вами шанс змінити, привести до влади тих, хто може і знає, як відновити сильну економіку, сильну країну, подолати бідність. Нові робочі місця, збільшення зарплат, перерахунок пенсій, справедливі ціни на газ, відновлення державного контролю за цінами на ліки, за продуктами, щоб неграбили людей, і наведення порядку в країні. Вони не можуть – ми можемо, я і моя команда. Ми знаємо, що треба для України, як вичистити це гниле болото політичне, навести порядок, розігнати всіх цих дармоїдів і дати країні шанс на розвиток, встати з колін. Сьогоднішня політика влади – це політика сировинної колонізації, яка позбавляє українців майбутнього. Ми пропонуємо іншу політику – політику розвитку, сильна економіка, нові робочі місця, перемога над бідністю, збільшення доходів кожної української сім'ї і наведення порядку в країні. Досить нас принижувати, досить знущатися над українцями! 31 березня женемо їх геть. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаКірша. ОлександрКірш, Харків. І знову про "Натогаз", і знову про Коболєва. Всі знають про його мільйонні зарплати і мільярдні премії. І якщо уряд продовжує з ним контракт, то вся та ганьба, яка зараз лежить на Коболєві, ляже і на уряд України, на Прем'єр-міністра. Цього не можна припускати, не можна продовжувати контракт з тим, хто за таких тарифів виписує собі мільйонні зарплати та мільярдні премії. Крім того, не зрозуміло: "Нафтогаз" – це державна компанія? Якщо це державна компанія, чому тоді такі необмежені повноваження у голови цієї компанії, так якби це була його приватна компанія? Дуже багато повноважень делеговано державою, делеговано урядом. Керівництво "Нафтогазу" і "Нафтогаз" зловживають цими повноваженнями. Якщо "Нафтогаз" – це державна компанія, якщо те, що він вирішує, побудовано на державних газових танефтяных ресурсах, не може бути такої самостійності в цій організації, яку їй надає уряд України. І найголовніше. Досі зберігається монополія певних олігархів щодо видобутку газу в Україні завдяки тому, що ставка ренти на видобуток газу в Україні за умов спільної діяльності дорівнює 70 відсоткам. 70 відсотків від повної виручки, вартості без вирахування будь-яких витрат. Тобто, що заробили, від того 70 відсотків, але не від доходу, не від прибутку, а від цієї суми, яка прийшла на розрахунковий рахунок. Звісно, за таких умов жодний інвестор не хоче інвестувати в український газ, жодне українське підприємство не хоче здобувати газ, бо ще не відомо, коли розробляється якасьскважина, чи буде в ній газ, чи не буде, а коли все-таки якась якась виручка є, то від неї треба віддавати 70 відсотків без врахування тих витрат, які було витрачено на те, що взагалі не дало прибутку. Тобто 70 відсотків – це ставка, яка штучно зберігає монополію, яка штучно не дає розвиватись українській газовій промисловості, яка штучно не дає добувати український газ і так штучно зберігається монополія газових олігархів. Україна займає друге місце щодо газу в Європі, але це друге місце неможна використати, бо нікому невигідно за таких податкових умов здобувати газ в Україні, від цього залежать тарифи від ставки 70 відсотків. Це просто податковий злочин, який треба припиняти, припиняти, і згідно з моїм законом, який не розглядається Радою, ця ставка має бути суттєво зменшена. Ще раз повторюю: це злочин, податковий злочин, його треба припиняти негайно. Спасибі за увагу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Лещенка. 13:53:56 ЛЕЩЕНКО С.А. Шановні громадяни України, сьогодні під парламентом зібралася акція протесту. Це люди, які приїхали з півдня України, це портовики з Чорноморська, з Одеси та Ізмаїла. Вони протестують через намір чинного уряду і керівництва Адміністрації морських портів звільнити їх з роботи. Вони охороняють морські порти, вони контролюють, щоб не було контрабанди і замість них намагаються поставити приватну охоронну фірму. Це вже триває два роки. І пряма дорога цієї приватної фірми веде до Міністерства внутрішніх справ. Тобто найближче оточення чинного міністра збирається зняти з роботи людей, які працюють в штаті в наших державних портах, і охорону віддати в руки приватній компанії. Я сьогодні спілкувався з цими людьми, вони кажуть "Наше… (наприклад, порт Ізмаїла) утримання нас на посадах, щоб ми охороняли порти, це 10 мільйонів гривень. А приватна фірма заходить на 16 мільйонів гривень. В чому сенс? Чому нас звільняють?" До речі, це вже не перший порт, де ця операція відбувається. В Миколаївському порту ще рік тому звільнили представників державної охорони і поставили приватну фірму, і вже держава відшкодовує звільненим державним охоронцям по 50 тисяч гривень компенсації. Тобто оце черговий приклад політичної корупції. І я звертаюсь до міністра внутрішніх справАвакова. Всі сліди вказують на вашого заступника Купранця. Ви або його будете "кришувати" далі, і це буде вказувати, що ви і в теме, і в доле, або ви наведіть порядок, щоб люди, які стоять на морозі під парламентом, які їдуть через всю країну, щоб добитися справедливості, щоб нарешті цьому був покладений край. І я б хотів звернутися до міністра інфраструктури, який так само все покриває, і до керівника Адміністрації морських портів громадянина ЛатвіїВецкаганса, який має зарплату, що виміряється 400 тисячами гривень на місяць, не на рік, на місяць. Все це відбувається за вашого сприяння. І друга тема, яку я хотів так само повідомити громадянам України, що, на жаль, нас усіх з вами зрадили, і зрадив Антимонопольний комітет, який контролюється Президентом Порошенком. до виборів Президента вони дозволили куму Путіна Медведчуку заховати найжирніший актив промисловий, який він прибрав до своїх рук, до рук своїх "смотрящих" в часи правління Порошенка. Це нафтопродуктопровід, який йде з території Росії і за яким російська "Роснефть" качає дизельне паливо в Україну, підсадивши всіх нас на голку залежності від російського дизеля. днями Антимонопольний комітет дозволив друзям Медведчука переоформити все майно на білоруське підприємство "Нафтобітумний завод". Уявляєте, тепер це все буде приховано за білоруською компанією. І все це відбувається в час, коли Україна фактично позбулася від… Дякую. … залежності від російського газу. Тобто ми своїми руками заганяємо себе в іншу залежність. І тепер після зміни влади буде набагато складніше всі ці оборудки Порошенка і Медведчука розслідувати, бо фактично тепер вони будуть заховані… Дякую. І ми маємо останній виступ на сьогодні – це є ще один виступ народного депутатаСпориша, якому передав слово народний депутат Паламарчук. Прошу. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Я подякую Миколі Петровичу Паламарчуку за те, що мені передав виступ. І дуже приємно. І все-таки я хочу сказати друге. Ви знаєте, дуже добре, щонакінець-то вже наша сесія вже буде збиратися аж за тиждень після виборів. Тому що ми за цей тиждень, залишився до виборів, і ми не будемо чути того піару з цієї трибуни. І дуже добре, що все-таки народ України хоч відпочине від нас. Ви думаєте, що в нас сьогодні 39 кандидатів в Президенти, це що ви думаєте, що вони хочуть нам по 2,5 мільйони внести в державу? Та ні, ми прекрасно розуміємо, що цейпіарський виступ від цієї трибуни – це є підготовка до виборів у Верховну Раду. І я думаю, що це більшість із них за спинами олігархів хочуть потрапити знову у Верховну Раду. Але якщо у цю Верховну Раду потрапить і дуже багато з цих 39 кандидатів різних партій, то я скажу, що деяка партія і не набере цих 4 відсотки, які даже сьогодні є в нас тут у Верховній Раді. Це дуже… це мене радує. Ну я не за вас кажу, а я кажу за деякі партії. І тому цей піар від трибуни Верховної Ради, він, це дійсно він буде тоді зайвим. Ви знаєте, я скажу, що насамперед, от сьогодні ми чули, як протиГройсмана деякі фракції виступали. Ви думаєте, що це Прем'єр-міністр повинен їхати в області і заставляти виплачувати зарплати? Чи це Кабінет Міністрів не перерахував кошти на області, де повинні на місцях видати зарплати тим, кому не видають? Ні. Це прекрасно ви знаєте, що сьогодні хотіли показати, що, от дивіться, як ми добиваємося. І це, я думаю, для нашої країни, ну мабуть, це не вперше, ми вже привикли до цього. Але я думаю, що, так само от кажуть, що Президент. Президент не піариться, він їздить по Україні, він сьогодні робить все, щоб Україна попала в Європу, в НАТО. Він сьогодні робить і переживає за Україну. І він не назвав жодного кандидата в президенти, він не назвав, він не обізвав. Він чесно сьогодні працює на благо нашої країни. Як дехто… де ми чуємо, що постійно винен, хто? Президент. Бо він працює найбільше. І я на закінчення все-таки хотів би сказати, що землі за межами населеного пункту для наших фермерів, яким були надані ще в 1991-1992 роках, це 5, 10, 20 гектарів, і ці землі сьогодні, за межами, ми не можемо проголосувати, для того щоб вони кожен рік не йшли на аукціон. Оце наш мінус, Верховній Раді. Я думаю, що ми повинні після виборів Президента зібратись всі разом і дати можливість нашим фермерам… …щоб все-таки ті землі, які є за межами населеного пункту, щоб вони могли сповна, дійсно, ними користуватися Я дякую всім. Шановні колеги, ми завершили свою роботу у "Різному". І я хочу звернути увагу, що наступних два тижні - це є тиждень роботи народних депутатів з виборцями і тиждень роботи у комітетах, комісіях, фракціях і групах. Пам'ятаємо, що наступного тижня є вибори Президента України. Маємо бути відповідальні у своєму виборі. Усвідомлювати, що від нашого вибору напряму залежить якість нашого з вами життя і збереження держави. І хочу нагадати, що наступне пленарне засідання відбудеться 9 квітня о 10-й годині ранку. А сьогоднішнє ранкове засідання я оголошую закритим.